Forseti. Mig langar að ræða aðeins um núvitund í stjórnmálum. Í upphafi síðasta árs fengum við heimsókn hingað í þingið frá breska þingmanninum Chris Ruane sem færði okkur boðskap núvitundar í stjórnmálum. Hann rakti upphaf frumkvæðisins í Bretlandi og hversu hratt og vel það hefði komist af stað. Það hófst þarlendis árið 2013 og fékk strax góðar undirtektir innan stjórnmálanna og þverpólitískan áhuga. framtakinu var sett af stað sérstök valkvæð innanþingsmenntun fyrir þingmenn og ráðherra sem fólst í því að fara á nokkurra vikna námskeið til að læra undirstöður núvitundar. Hugmyndafræðin á bak við það er að þeir sem starfa í umboði þingsins og taka viðamiklar og afdrifaríkar ákvarðanir fyrir hönd þess séu betur í stakk búnir að nýta sér kosti og möguleika núvitundar að námskeiði loknu, svo sem með því að setja sig í spor annarra, sýna sjálfum sér og öðrum betri og dýpri skilning og ekki síst að takast á við krefjandi aðstæður undir álagi streitu. Verkefnið hefur gefið góða raun og bætt starfsumhverfi stjórnmálanna þar sem það hefur verið notað. Í kjölfar heimsóknar Chris hingað var mér boðið í heimsókn í breska þingið þar sem haldið var sérstakt málþing um núvitund í stjórnmálum, heilbrigðiskerfinu, hernum og neyðarstörfum. Það var mögnuð upplifun að heyra reynslusögur einstaklinga og ótvírætt var að aukin núvitund hafði gert stórkostlega hluti fyrir marga mikilvæga þætti starfs þeirra. Einna eftirminnilegust var frásögn Tims Boughtons, fyrrverandi þyrluflugmanns í breska hernum, sem hafði misst 37 vini í starfi sínu í stríðum. Hann lýsti því hvernig hann var kominn út í öngstræti eigin hugar og með áfallastreitu á háalvarlegu stigi. Hann sagði okkur frá því hvernig kynnin af núvitund hefðu gjörbreytt andlegri líðan hans og hvernig hann væri orðinn allt annar maður. Eftir þessa heimsókn mína í Westminster stóð ég fyrir nokkrum núvitundarviðburðum í Kringlu Alþingis með góðri konu, Önnu Dóru Frostadóttur. Ég bauð þangað öllum þingmönnum, ráðherrum og starfsfólki Alþingis

að lækka skatta á eignafólk og mismuna fólki í atvinnuleysistryggingum eftir því hvort það missti vinnuna mánuðinum fyrr eða síðar. Sum mál ríkisstjórnarinnar styðjum við,

um 160 millj. kr. framlag til að bæta upp útvarpsgjaldið. Þessir fjölmiðlar okkar eiga í mjög ójafnri samkeppni við alþjóðlega risa sem greiða ekki skatta eða önnur gjöld hér á landi og lítil þjóðríki eins og okkar hafa ekki bolmagn til að standa uppi í hárinu á þessum risum. Þess vegna hef ég sent fyrirspurn til hæstv. fjármálaráðherra um það hvort og hvernig íslensk stjórnvöld hafi fylgst með viðleitni Evrópusambandsins

á þeim erfiðu tímum sem hafa verið á þessu ári. Við höfum lagst á eitt til að ná lendingu á erfiðum tímum í stórum og mikilvægum málum. Það hefur þurft að taka ákvarðanir oft á skömmum tíma þingið hefur unnið vel saman, farið vel ofan í mál og afgreitt þau á skömmum tíma. Það hafa verið settir gríðarlega auknir fjármunir í margs konar úrræði, fimm fjáraukar, eitthvað sem hefur ekki sést áður,

og verð líka að segja að þetta sýnir okkur hvernig lýðræðislegt samtal hefur þróast og hversu mikilvægt það er. Þess vegna finnst mér ánægjulegt að við skulum hafa skrifað undir þinglokasamning, að hann hafi tekist svona snemma

og nýlegar fréttir um ákall heilbrigðisráðuneytisins frá því í haust til forstjóra hjúkrunarheimila um fleiri hjúkrunarrými. Í Morgunblaðinu í dag er vakin athygli á harðri gagnrýni forsvarsmanna sjálfstæðra heilbrigðisstofnana á ráðherra og stjórnvöld fyrir að láta það sem kalla mætti kreddu eða þröngsýni í rekstri koma í veg fyrir að öll úrræði séu nýtt í kórónuveirufaraldrinum. Tilefnið eru viðtöl í nýútkomnu tölublaði Læknablaðsins og Morgunblaðið rekur, en þar segjast þau Anna Birna Jensdóttir, framkvæmdastjóri Sóltúns, og Teitur Guðmundsson, læknir og framkvæmdastjóri Heilsuverndar, vera hissa á að þau hjúkrunarúrræði sem þau hafa boðið séu ekki virt viðlits af stjórnvöldum. Á sama tíma og liðlega 100 sjúklingar sitja fastir á Landspítala, standi sjálfstætt starfandi heilbrigðisstofnanir með tilbúin sjúkrarúm ónýtt á hliðarlínunni. Herra forseti. Hér erum við að tala um ákall ráðuneytisins um hjálp þar sem stærri hugmyndum um lausnir í þessum efnum er hreinlega ekki svarað af hálfu ráðuneytisins.

Við höfum horft upp á það síðustu misseri að öllu stórgrýti sem fyrirfinnst er staflað í veg fyrir einkaframtakið. Þannig höfum við horft upp á hvernig frjálsum félagasamtökum hefur, að því er virðist, markvisst verið úthýst í ýmsum greinum heilbrigðismála. Og þá höfum við séð þvermóðskuna hvað varðar biðlista fyrir aðgerðir sem unnt er að framkvæma hér á landi með miklu minni tilkostnaði. En stjórnvöld heilbrigðismála

sem felur m.a. í sér að einkareknar stofnanir eru hunsaðar með þeim hætti sem lýst er í Læknablaðinu. Herra forseti. Á sama tíma og um 100 einstaklingar sitja fastir á Landspítala standa sjálfstætt starfandi heilbrigðisstofnanir á hliðarlínunni reiðubúnar til aðstoðar en stjórnvöld segja nei takk.

Ýmsir stjórnarþingmenn og þá helst þeir sem á tyllidögum kenna sig við valfrelsi, segja: Það er ekki vilji á Alþingi fyrir málinu. Síðast heyrði ég þessi orð falla úr munni hv. stjórnarþingmanns í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Það er ekki vilji fyrir því á Alþingi þessar útréttu hjálparhendur til að aðstoða fólk í neyð, segja þessir stjórnarþingmenn. Og þar með eru þeir einhvern veginn stikkfríir, þessir meintu talsmenn frelsisins, eins og hin pólitíska ábyrgð liggi ekki raunverulega hjá stjórnvöldum.

Fyrst vil ég óska skólanum til hamingju með 90 ára starfsafmæli. Þá vil ég óska Hallormsstaðaskóla innilega til hamingju með að námsbraut skólans í sjálfbærni og sköpun hefur farið í gegnum allt staðfestingar- og viðurkenningarferli nýrra námsbrauta og búið er að auglýsa brautina í Stjórnartíðindum. Þetta er stór áfangi í sögu skólans og menntunar á Austurlandi en einnig tímamót í fjölbreytileika menntunar á Íslandi. Aðsókn að skólanum er góð og heimavist fullnýtt. Sjálfbærni hefur verið rauði þráðurinn í sögu skólans alveg frá því 1930 og innan veggja skólans er mikil þekking á fullnýtingu hráefna og nýtingu auðlinda. Síðast þegar ég ræddi málefni skólans hér í ræðustól vorið 2017 var svo sannarlega ekki svona bjart yfir starfinu. Í 90 ára sögu skólans hefur hann reglulega þurfti að uppfæra og aðlaga námið í takt við samfélagsbreytingar og alltaf hefur það tekist þrátt fyrir tímabundna kreppu. Með seiglu og þrautseigju hefur stjórnendum og bakhjörlum skólans enn og aftur tekist að snúa vörn í sókn. Til hamingju með það. Námið hefur alla tíð nýst vel sem undirbúningur fyrir ýmiss konar nám í skapandi greinum, matreiðslu og framreiðslu en einnig við að byggja upp almenna lífsleikni. Nám í sjálfbærni og sköpun á fjórða hæfniþrepi er mikilvæg viðbót á landsvísu á tímum þar sem við þurfum öll að tileinka okkur sjálfbærari lífsstíl. Skólinn er mikilvægur á landsvísu og laðar að fólk víða að til að stunda sérhæft nám. Skólinn hefur alla tíð laðað hæfileikaríkt fólk til búsetu á Austurlandi og ekki er síður mikilvægt að fólk sem þar hefur dvalið hefur góða sögu að segja þegar það haslar sér völl að námi loknu.

Við þurfum sem sagt að búa okkur undir öðruvísi jól. Það er tvennt í stöðunni, annaðhvort að einhenda sér í reiði og fýlu eða velja þann kostinn að gera það besta úr stöðunni. það besta úr stöðunni. Við lifum í veröld þar sem sprittbrúsi í vasa er viðurkenndur staðalbúnaður og gríma er hluti af grunnbúnaði. Einhvern tímann taldist svona útbúið fólk til hóps sem fáir vildu kenna sig við. En nú er öldin önnur. önnur. Einn daginn munum við öll hugsa til baka til jólanna 2020 og segja komandi kynslóðum sögur frá þessum óvenjulegu jólum og hvernig við gerðum okkar besta. Eflaust verður hægt að hlæja að jólaboðunum sem haldin voru í gegnum fjarfund, já eða spilakvöldum eða það getur verið bara eitthvað allt annað. Við erum hvött til að velja jólavini. Þegar fjölskyldur búa ekki í sama landshluta getur verið sniðugt að búa til jólakúlu með vinum eða nágrönnum. Þannig kynnumst við kannski nýjum jólahefðum sem vert er að taka upp. Erfiðast verður þetta þó fyrir einstaklinga sem eru í viðkvæmum hópum. Hugsa má um nýjar leiðir til þess að gleðja ættingja sem þurfa að halda sig til hlés heilsu sinnar vegna. Njótum saman rafrænna samverustunda. Þær eru öðruvísi, en til þess að við getum látið þetta ganga upp þurfum við líka að halda öðruvísi jól. Svifryksmengun er alvarlegt vandamál og loftgæði, einkum í borgum, versna umtalsvert þegar svifryk er mikið. Í nýlegri meistararitgerð Brians Barrs við jarðvísindadeild Háskóla Íslands kemur fram að nagladekkjanotkun á höfuðborgarsvæðinu hefur langmest áhrif á magn svifryks á þessu svæði.

Hálkuvarnir á löngum vegarköflum þar sem er lítil umferð eru líklega ekki jafn fýsilegur kostur og hálkuvarnir á götum og vegum þar sem umferð er mikil og þung. Þar geta nagladekk líklega gert eitthvert

einfaldlega, virðulegi forseti: Hvers konar sýndarmennska er þetta? Hvaða leikþátt er verið að setja upp? Það er ljóst að ríkisstjórnin ætlar núna ekki að setja það fjármagn sem þarf til í málið. Þetta er metnaðarleysi, þetta lýsir lítilli framtíðarsýn og er í engu samræmi við mjög ríkan og skýran vilja þingsins. Á sama tíma heyrum við nístandi ákall úr samfélaginu um aukna áherslu á geðheilbrigði og líðan þjóðar. 30.092 einstaklingar skrifuðu undir áskorun Geðhjálpar um að geðheilbrigðismál verði sett í forgang í íslensku samfélagi. Forsvarsfólk stúdentahreyfinga hafa vakið athygli á gríðarlega alvarlegri stöðu hjá unga fólkinu okkar. Auk þess vitum við að heimsfaraldurinn hefur haft mjög neikvæðar afleiðingar á líðan fólks, einmanaleika og geðheilbrigði. Það hlýtur að vera hluti af viðspyrnu þjóðar að gera betur hér og taka stærri skref. Ég óttast að þetta máttlausa skref sé aumur plástur á stórt, blæðandi sár að þörfin eftir þessari þjónustu er æpandi í samfélaginu okkar. Þetta er nöturleg forgangsröðun ríkisstjórnar. Á sama tíma og hún setur milljarða í alls kyns gæluverkefni á þessum tímum setur hún ekki eyri viðbótarfjármagn í þetta mikilvæga mál þar sem tekið er utan um fólk og líðan þess. Viðreisn mun leggja til að 1,3 milljarðar verði settir í málið við afgreiðslu fjárlaga. Fjárveitingavaldið, Alþingi, hefur enn þá tækifæri til að gera betur og tryggja fjármagn í málið. Ég vil skora á þingmenn að leggja niður flokkslínur og sýna aftur samtakamátt og sigla málinu í höfn. Virðulegi forseti. Í dag er geðheilbrigðisþing og hér ætla ég að tala um einmanaleika. Einmanaleiki er skilgreindur sem hin óþægilega tilfinning sem fylgir því að upplifa að félagsþörf manns er ekki mætt. Rannsóknir hafa sýnt að eldra fólk er oft einmana. Einmanaleiki hefur aukist í öllum aldurshópum en rannsóknir sýna að vaxandi einmanaleiki er hjá ungu fólki á aldrinum 16–24 ára.

upplifað mikinn einmanaleika á því ári sem nú er að kveðja. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika eru mikil en vaxandi fjöldi rannsókna bendir til þess að einmanaleiki auki líkur á alvarlegum sjúkdómum. Einmanaleiki flýtir fyrir öldrun. Tengsl eru við hjarta- og æðasjúkdóma en einnig við vissa tegundir geðsjúkdóma, sjálfsvíga og minni vitsmunalegrar getu. Einmanaleiki eykur líka elliglöp og hættu Þá eru þeir sem eru einmana líklegri til að vera reiðari, bregðast við erfiðleikum með neikvæðni og kvíða og jafnvel í verstu tilfellum að vera jaðarsettir í samfélaginu. Þessir einstaklingar eru líka líklegri til að styðja íhaldssamar og öfgakenndar skoðanir í samfélaginu. Þeir sem eru einmana upplifa samfélagið sem ógnandi og eru því mun stressaðri en aðrir og eiga erfiðara með svefn.

Félagslegur samanburður og samkeppni hafa aukist, sem heftir og kemur í veg fyrir samkennd fólks. Við erum saman en ein hvert í sínu

eftir að bætast í hópinn. Bólusetningar hefjast vonandi á næsta ári en áfram þurfum við að takast á við afleiðingar faraldursins sem birtast einmitt hjá einstaklingum sem eru að kljást við langtímaáhrif Covid-19. Þetta er eitthvað sem er fyrirsjáanlegt, herra forseti, og þetta er eitthvað sem við þurfum að búa heilbrigðiskerfi okkar undir. Breska heilbrigðisþjónustan tilkynnti nýverið að settar hefðu verið 10 milljónir punda til að koma á fót 40 móttökum í Bretlandi fyrir sjúklinga sem eru að kljást við langtímaáhrif Covid-19. Þar munu starfa ólíkir sérfræðingar á heilbrigðissviði til að styðja við þessa einstaklinga, greina og meðhöndla þessi langtímaeinkenni. Í dag er ljóst að fleiri hundruð Íslendingar sem hafa fengið Covid-19 gæti þurft að stríða lengi við afleiðingar sjúkdómsins.

við skert lífsgæði og gætu í einhverjum tilfellum endað í örorku, en afleiðingarnar virðast vera mjög einstaklingsbundnar og því mikilvægt að fylgjast vel með hverjum og einum. Þetta er fyrirsjáanleg staða, herra forseti, og þó að við séum enn í miðjum storminum þá þurfum við að byrja að undirbúa okkur fyrir framhaldið. Við þurfum að halda vel utan um þá einstaklinga sem hafa fengið Covid-19 og búa til skýra ferla fyrir þá sem eru að kljást við langtímaafleiðingar sjúkdómsins. Þetta er eitthvað sem þarf að gerast núna, herra forseti, og ég skora á ríkisstjórnina að koma sem fyrst á fót úrræðum fyrir þá fjölmörgu Íslendinga sem eru að kljást við langtímaafleiðingar Covid-19 og sömuleiðis að tryggja þá fjármuni sem þarf til. Við megum ekki bregðast.

Við þekkjum öll hver sú staða er. 25.000 manns eru atvinnulausir eða á hlutabótaleið og það eru því miður vísbendingar um að þessar tölur muni fara hækkandi. Fyrirtæki og rekstraraðilar glíma við aðstæður sem eru án fordæma. Ferðaþjónustan öll hefur lamast, hótel, gististaðir og veitingahús um land allt. Það sama er að segja um þá sem starfa í menningu og listum á tímum harðra samkomutakmarkana. Núna þarf að þora að beita ríkisvaldinu til að koma í veg fyrir að efnahagskreppan dýpki og lengist. Það þarf að taka stór skref við þessar aðstæður. Ríkisvaldið getur gert það og hefur burði til að gera það. Reyndar er það þannig það mun reynast okkur öllum dýrkeyptara ef við beitum ríkiskassanum ekki núna heldur stöndum hjá. Í mínum huga er alveg skýrt að það er aukin krafa á ríkisvaldið að setja fram kröftugar efnahagsaðgerðir því það er jú ríkisvaldið sem hefur sett fram hefur sett fram harðar sóttvarnaaðgerðir. Þær eru nauðsynlegar en þeim þurfa að fylgja kröftugar efnahagsaðgerðir. Annars sjáum við einfaldlega það gerast sem við erum að horfa upp á í dag, að fólk gefst upp. Við erum ekki sammála um það öll hér í þessum sal af hversu miklum þunga ríkið ætti að stíga inn. En við ættum hins vegar öll að vera sammála um það að núna er ekki tíminn fyrir ríkið að hækka gjöld á fyrirtæki sem róa lífróður. En það hefur þessi ríkisstjórn gert með hækkun áfengisgjalds í vikunni og að hægri flokkur skuli við þessar aðstæður hækka gjöld á fyrirtæki er óskiljanlegt. Stjórnvöld þurfa að vera læs á aðstæður og geta ekki leyft sér að bæta á útgjaldahlið fyrirtækja núna. Það er ekki skattapólitík sem hægri flokkur á að geta eða komast upp með að stunda.

Nú eru 3.300 lán enn þá útistandandi og við getum rétt ímyndað okkur hvernig því fólki, sem ekki hefur ráðið við að borga upp

Geðheilsa þjóðarinnar og andleg líðan vegna faraldursins hefur farið versnandi og er farið að reyna á þolinmæði þjóðarinnar. Nú reynir á okkur öll að vera til fyrirmyndar í öllum sóttvarnaaðgerðum og halda þetta út því að bólusetning er handan við hornið.

Ef við hefðum gert þetta strax væru skólar og verslanir, líkamsræktarstöðvar og sundlaugar og þjóðfélagið í heild sinni í góðum málum. Því miður hafa mörg mistök verið gerð í sóttvörnum hjá okkur og við fengið slæma útreið vegna þess,

En allt að einu þá liggur fyrir að á morgun tekur gildi ný reglugerð um sóttvarnaaðgerðir sem gildir til 12. janúar, og er það nú með því lengsta sem reglugerðir af þessu tagi hafa gilt.

Í þessari viku tók einnig gildi svokallaður litakóði almannavarna, nýtt fyrirbæri sem kveður á um ástandið í sóttvörnum

heldur samfélaginu öllu. Ég vil hvetja allan þingheim til að taka undir tillögur okkar hér í dag af því að það skiptir máli að styðja við bakið á þeim tugþúsundum sem núna eiga um sárt að binda.

En með hliðsjón af því að velferðarnefnd er með til umfjöllunar og meðferðar mál er viðkemur íþróttafélögum og hugsanlega jafnvel fleirum, þá óska ég eftir því að málið gangi aftur til velferðarnefndar þannig að henni gefist tækifæri til þess að athuga hvort og þá með hvaða hætti hlutabótakerfið geti stutt betur við

streist á móti þegar talað hefur verið um og þess hefur verið krafist að grunnatvinnuleysisbætur og aðrar bætur til þess fólks sem er að missa vinnuna verði hækkaðar. Ég fagna auðvitað hverju skrefi og ég fagna þessu skrefi nú

það að lengja réttindatímabilið til atvinnuleysisbóta. Nú er það svo að um hver mánaðamót leita hundruð manna

Það hefur verið kallað eftir þessu frá sveitarfélögum þar sem atvinnuleysi var mest áður en kreppan skall á, t.d. hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar kallað eftir þessu og Reykjavíkurborg hefur einnig fjallað um þetta. Þetta er réttlætismál og þetta er mannúðarmál í atvinnukreppu. En mér sýnist á töflunni

með einhverjum töluverðum takmörkunum, ekki síst þegar kemur að frjálsum félagasamtökum sem eru með töluverðan rekstur. Ég bind vonir við það og ég er raun sannfærður um að að hægt sé að ná samstöðu hér í þingsal um slíka aðferðafræði. Þegar upp er staðið mun það reynast ríkissjóði ódýrari lausn á þeim mikla vanda sem við glímum við.

en við leggjum til að þeir sem voru atvinnulausir í febrúar fái líka tekjutengt tímabil. Það voru 10.000 manns atvinnulaus í febrúar og mér er það óskiljanlegt að ríkisstjórnin, Vinstri grænir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, vilji skilja þetta fólk eftir. Það er í verri stöðu en hinir sem misstu vinnu síðar á árinu. Og hvað skyldi þessi breyting kosta? Hún kostar aldrei meira en 4 milljarða. Hún getur ekki kostað meira en 4 milljarða.

Við þurfum að gera betur en ég er þó ótrúlega ánægð með að við séum að klára þetta mál, þessa eingreiðslu, núna 9. desember, að við höfum náð að klára það með hraði. Það getur skipt sköpum

Herra forseti. Ég kem hér upp fyrst og fremst til að segja að mér finnst þetta mál sýna rétta forgangsröðun. Það er verið að koma til móts við þá sem höllustum fæti standa í hópi örorkulífeyrisþega og verja þannig fjármunum til þeirra sem mest þurfa á þeim að halda. Ég vil líka taka undir með hv. þm. Helgu Völu Helgadóttur, það er fagnaðarefni að hv. velferðarnefnd hafi tekið þetta mál jafn snöfurmannlega og raun ber vitni. Það skiptir máli og sýnir einbeittan vilja Alþingis til að koma til móts við þennan hóp. Þetta er gott mál og fagnaðarefni að það sé hér til afgreiðslu.

forseti. Ég fagna eingreiðslu til öryrkja og endurhæfingarlífeyrisfólks. Ég leyfi mér að minna á ósk Öryrkjabandalagsins um að greiðslan berist fyrir jól. Þingflokkur Miðflokksins styður þetta mál að sjálfsögðu. Við Miðflokksmenn hefðum þó viljað að eingreiðslan tæki sömuleiðis til þeirra sem eiga rétt á greiðslu ellilífeyris, þ.e. eldri borgara, og munum flytja tillögu þess efnis við afgreiðslu fjárlaga.

tjáði þá meiningu sína að það væri sérstakur vilji eða markmið einhverra að vísa fólki á framfærslu sveitarfélaga og fyrir það ættu menn að hafa skömm. Það fannst forseta óþarflega djúpt í árinni tekið og gerði athugasemdir af því tagi sem eru alsiða þegar forseta finnst að menn mættu gæta betur orða sinna.

Ég held að hæstv. forseti, með fullri virðingu, sem ég veit að reynir að gegna stöðu sinni af miklum sóma, eigi ekki að vera svona hörundsár þegar kemur að ríkisstjórninni því að hann er forseti okkar allra. Hann er ekki forseti ríkisstjórnarinnar, hann er forseti okkar allra.

og ég held að þingmenn þurfi ekki að vera hörundsárir þó að forseti láti orð falla eins og hér var gert og biðji menn að gæta orða sinna þegar þeir láta í sér hvína í pontu. Ég vildi hins vegar bregðast við

á þeim tíma sem ég var varaforseti fyrir allnokkru síðan kom það afar oft fyrir að maður þurfti að banka í bjöllu og gera athugasemdir við orð þingmanna þegar forseta fannst þeir fara yfir strikið að einhverju leyti.

og aftur ef ég fæ tækifæri til, að hér hafi málfrelsi þingmanna verið skert eða lýðræðið hafi með einhverjum hætti verið takmarkað í þinginu þótt menn hafi hugsanlega reynt að skipuleggja sig þannig að ekki væru fleiri hér í húsinu á hverjum tíma en nauðsynlegt er til þess að halda uppi störfum.

Það er nefnilega mjög mikilvægt fyrir þingmenn að geta tjáð sig frjálst hér í pontu um skoðanir sínar á pólitískum gjörðum annarra í þingsal, ýmist í meiri hluta eða minni hluta, án þess að þurfa að eiga von á því í sífellu að vera hirtir af þeim sem stendur fyrir aftan ræðumann. Það er hluti af tjáningarfrelsinu að þurfa ekki að eiga von á því í sífellu að vera tekinn niður af hæstv. forseta Alþingis

og gerir þannig lítið úr upplifun fólks á gjörðum hæstv. forseta. Það er nefnilega líka hluti af þessu öllu, hinu stóra samspili okkar hér í þingsal,

Herra forseti. Auðvitað má skilja það að erfitt sé fyrir forseta að leggja mat á ummæli þingmanna svo að segja samstundis. Það er skiljanlegt.

Það gerir forseti ekki enda eru ákvarðanir sem forseti tekur af þessu tagi endanlegar og þeim verður ekki áfrýjað.

Augljóst er að þægilegast væri lífið fyrir þann forseta sem gerði aldrei slíkar athugasemdir og léti bara allt óátalið en að mínu mati væri hann ekki sá forseti sem Alþingi þyrfti á að halda. Það er skylda forseta að sjá um að fundir fari fram með góðri reglu og gera athugasemdir ef hann telur orðfærið, orðanotkunina, ekki merkinguna, fara út fyrir þau mörk sem æskilegt er að menn haldi sig innan. Þá eru nokkur stig af því hvernig forseti bregst við. Það vægasta er að gera einhvers konar athugasemd þegar þingmaðurinn hefur lokið máli sínu. Það var gert í þessu tilviki. Það er meira inngrip að stöðva mál þingmannsins í miðri ræðu og gera þar athugasemdirnar en stundum er það gert. Stundum er þetta hérna látið nægja, slá bara í bjölluna. Þetta er allt saman svona tiltölulega matskennt en það leysir forseta ekki undan þeirri skyldu að reyna að standa sig í stykkinu að þessu leyti þó hann viti að með því bakar hann sér ekkert endilega sérstakar vinsældir þingmanna.

þarf að fara á sveitina, það þarf að segja sig til sveitar og það er skammarlegt.

þegar hann gerði athugasemd við þetta orðalag sem ég tel að hafi bæði lýst hug hv. þingmanns til þessarar stöðu og eins hafi það verið raunsönn lýsing á þeirri stöðu sem uppi er.

Það varðar það sem nefnt er tvöföld refsing og varðar sömuleiðis málsmeðferð þessara mála. Markmið frumvarpsins er að styrkja eftirlit og rannsóknir skattundanskota og er þess vænst að verði það að lögum aukist þungi í baráttunni gegn skattsvikum. Meðal tillagna frumvarpsins er að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins verði lagt niður og þess í stað verði til sérstök eining innan Skattsins en skattrannsóknarstjóri mun heyra beint undir ríkisskattstjóra. Jafnframt er lagt til að útiloka að álagi verði beitt samhliða stjórnvaldssektum eða refsingum vegna skattalagabrota. Til viðbótar felast í frumvarpinu ýmsar tillögur um að skýra nánar fyrirkomulag rannsóknar í kjölfar skattalagabrota sem eiga að stuðla að því að gera kerfið gagnsærra og skilvirkara. Er þar reynt að styrkja réttaröryggi einstaklinga við rannsókn skattalagabrota og þar einkum horft til styttingar málsmeðferðartíma og einföldunar málsmeðferðar. Er þar jafnframt höfð hliðsjón af því sem fram hefur komið í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu að öruggasta leiðin til að tryggja að ekki sé brotið gegn 4. gr. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu sé að beita ekki álagi samhliða refsingu. Mun ég nú fara yfir helstu efnisatriði frumvarpsins. Lagt er til að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins verði lagt niður og verkefni þess flutt til embættis ríkisskattstjóra. Stofnuð verði sérstök eining innan Skattsins, sem skattrannsóknarstjóri stýrir og heyrir undir ríkisskattstjóra, þar sem fram fari rannsóknir á skattalagabrotum og ákvarðanir sekta vegna slíkra brota. Með þessu verður gætt að því að skattrannsóknarstjóri haldi sjálfstæði sínu við rannsóknir skattalagabrota og sektarákvarðanir. Er gert ráð fyrir að fjárstjórnarvaldið verði hjá ríkisskattstjóra en faglegri starfsemi einingarinnar verði stýrt af skattrannsóknarstjóra. Ekki eru lagðar til neinar breytingar á þeim heimildum sem skattrannsóknarstjóri hefur að núgildandi lögum til rannsóknar skattalagabrota og heldur hann þeim áfram óbreyttum eftir þær breytingar sem hér eru lagðar til. Með því að sameina undir eina stofnun allt skatteftirlit og rannsóknir vegna skattalagabrota verður mótun slíkra reglna einfaldari og fyrirkomulagið skilvirkara þar sem ríkisskattstjóri sker úr um í hvorn farveg mál fari í vafatilvikum. Þar með ættu jafnframt að mótast viðmið innan skattkerfisins um hvenær mál skulu sæta sérstakri skattrannsókn. Ekki er stefnt að breytingu á heimildum Skattsins til beitingar viðurlaga, svo sem vegna síðbúinna framtalsskila og skila á hlutafjármiðum og launamiðum.

Hér erum við að tala um alvarlegri mál sem sæta refsimeðferð. Rannsókn og ákvörðun sekta vegna skattundanskota verði í höndum skattrannsóknarstjóra, í þeim tilvikum þegar þau falla ekki undir fyrirmæli ríkissaksóknara. Þar með er lagt til að yfirskattanefnd fari ekki með sektarheimildir í stærri málum heldur verði nefndin í hlutverki sjálfstæðrar kærunefndar sem tekur við kærum vegna ákvarðana skattrannsóknarstjóra um að leggja á sektir. Eftir sem áður stendur dómstólaleiðin opin, og geta skattaðilar borið niðurstöðu um álagningu sektar og sektarfjárhæð undir dómstóla. Í frumvarpinu er einnig gerð tillaga um að ríkissaksóknari gefi fyrirmæli á grundvelli laga um meðferð sakamála um hvaða málum skuli vísað til lögreglu. Í þeim fyrirmælum fælist því mat á hvaða brot teljist meiri háttar brot í skilningi 262. gr. almennra hegningarlaga, þannig að þeim verði vísað strax til rannsóknar og ákærumeðferðar.

hvaða mál verði rannsökuð sem sakamál frá upphafi og undir stjórn ákærenda eða rannsakenda með lögregluvald. Þá er tekið af skarið um að rannsókn sakamála vegna skattalagabrota fari fram undir stjórn ákæranda. Eðlilegt er að fela embætti héraðssaksóknara rannsókn slíkra mála, þar sem sakamálarannsókn þarf að vera stýrt af lögreglu enda þarf rannsakandi að fara með lögregluvald. Erfitt er að útfæra þá breytingu að færa lögregluvald til skattrannsóknarstjóra, umfram það sem segir nú þegar um réttarstöðu þeirra sem sæta rannsókn skattrannsóknarstjóra eftir gildandi lögum. Með reglum frumvarpsins er ekki ætlað að stuðla að því að sérþekking á skattalagabrotum verði byggð upp á tveimur stöðum, þ.e. innan skattkerfisins og hjá lögreglu. Stefnt er að því að meiri hluti mála verði leystur innan skattkerfisins og einungis stærri og alvarlegri málin verði tekin til rannsóknar lögreglu. er lögð til breyting þess efnis að héraðssaksóknari geti vísað máli aftur til skattyfirvalda ef hann telur ekki rétt að halda áfram rannsókn málsins eða ekki eru skilyrði til útgáfu ákæru. Í slíku tilviki gæti málinu lokið innan skattkerfisins, hugsanlega með möguleika á álagsbeitingu en þó ekki samhliða sektarákvörðun. Með því að héraðssaksóknari geti forgangsraðað rannsókn mála er um leið fengin endurgjöf yfir í skattkerfið og ætti því að mótast framkvæmd um rannsókn skattalagabrota. Slíkt ætti að geta leitt til hagkvæmari nýtingar mannafla við rannsókn annarra mála innan beggja kerfa. Í reglum frumvarpsins er auk þess gætt að því að ekki verði aðhafst neitt það annars staðar innan skattkerfisins sem gæti spillt rannsókn sakamálsins auk þess sem forðast á miklar endursendingar innan skattkerfisins sem kalla á endurteknar rannsóknir. Það kemur þó ekki í veg fyrir endurákvörðun skatta, til að mynda ef hætta er á að að endurákvörðun þeirra fyrnist á meðan á rannsókn málsins stendur. Þá er í frumvarpinu lagt til að ef málið fer í rannsókn hjá héraðssaksóknara sem hefur í för með sér útgáfu ákæru, leiði það til endurákvörðunar skatta án álagsbeitingar innan skattkerfisins. Það er óháð því hvernig málinu reiðir af innan dómstóla, hvort heldur um er að ræða áfellisdóm eða sýknu. leiðir rannsókn skattamáls hjá héraðssaksóknara til endurákvörðunar skatta án álagsbeitingar. Ef mál er síðar fellt niður hjá embættinu þar sem rannsóknin þykir ekki líkleg til að leiða til sakfellingar, gæti það hugsanlega leitt til beitingar álags samhliða endurákvörðun skatta. Mikilvægt er að héraðssaksóknari upplýsi í öllum tilvikum um niðurstöðu rannsóknar til að endurákvörðun geti farið fram og gert er ráð fyrir að nánari reglur verði settar um það í reglugerð um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna. um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna. Að lokum er lagt til að beiting álags samhliða sektarákvörðun verði útilokuð. Nú hefur verið leitt í lög sérstakt bráðabirgðaákvæði um að álag verði ekki lagt á samhliða sektum í skattamálum. Það var gert með lögum nr. 33/2020. Hér er lagt til að ákvæðið verði fest varanlega í sessi, en þó með nánar tilteknum breytingum sem leiða af tillögum frumvarpsins.

vildu, eins og það var orðað, ganga lengra en hér er gert. Ég vil láta þess í fyrsta lagi getið að ég tel að við séum hér að gera löngu tímabæra réttarbót, löngu tímabæra. Reyndar er það svo að við höfum haft það mál, sem hér er komið fram sem þingmál, til skoðunar í fleiri en einni nefnd sérfræðinga í mörg ár. ár. Það hefur verið vandað mjög til verka við að útfæra það sem við höfum verið sannfærð um að væru nauðsynlegar breytingar á málsmeðferð þessara mála. Hér er ég sérstaklega að vísa til athugasemda sem gerðar hafa verið við þá framkvæmd sem hefur falið

Ég ætla kannski fyrst segja að ég held að það sé orðið algjörlega óumdeilt að þetta kerfi er langt frá því að vera gallalaust. Það verður þó að taka fram að

málsmeðferðin og beiting álags og síðar sektar telst fara í bága við mannréttindasáttmálann. Þar skipta miklu máli þættir eins og hvort sá aðili sem í hlut á mátti vel gera sér grein fyrir að málið myndi halda áfram og samfella í málsmeðferðinni skiptir einnig höfuðmáli. Það er samt þannig, sama hvernig maður lítur á það, að það er mikilvæg réttarbót að færa málsmeðferðina í þann farveg að

Sama hversu alvarlegt brotið er er ekki eðlilegt að menn eigi að þurfa að fara tvisvar sinnum í gegnum það ferli að mál séu rannsökuð og leidd til lykta, heldur hljótum við ávallt að stefna að því að slík málalok séu í eitt skipti fyrir öll.

Það er vegna þess að í samráðskafla frumvarpsins er vikið að því að sumir umsagnaraðila vilji ganga lengra í þeim skilningi að láta þetta mál jafnframt taka til þeirra mála sem enn eru óafgreidd í réttarvörslukerfinu hjá okkur í dag. En hér er ekki lagt upp með það. Við stigum þó þetta skref með lögum nr. 33/2020, sem var eins konar

að við myndum færa verklagið til samræmis við það sem stefnt væri að. Það held ég að hafi verið bráðnauðsynleg aðgerð. Það var samt sem áður í sjálfu sér ekki endanlegur úrskurður um það hvernig við færum með þau mál sem enn lifa. Í frumvarpinu sem ég er hér að mæla fyrir er ekki gerð tillaga um að fella niður málsmeðferð vegna þeirra mála sem enn lifa í kerfinu. Ég ætla að láta það fylgja að það er niðurstaða frumvarpshöfunda eftir að hafa lagt mat á umsagnir. Eins og fram kemur í samráðskaflanum þá voru um þetta atriði skiptar skoðanir, eins og segir hér í niðurlagi samráðskaflans: „Mikið samráð átti sér stað við hagsmunaaðila við samningu frumvarpsins og ýmsar leiðir að settu markmiði vinnuhópsins skoðaðar. Skiptar skoðanir um þá leið sem varð fyrir valinu þykja ekki óeðlilegar en leiða þó ekki til breytinga á frumvarpinu.“ Í efnisgreininni á undan er það rakið að í fleiri en einni að í fleiri en einni umsögn hafi verið kallað eftir því að ganga ætti lengra. Ég er aðeins að leggja krók á leið mína við framsögu í þessu máli til að vekja athygli á þessu sérstaklega. Mér finnst mikilvægt að þingið leggi mat á þetta atriði sjálfstætt. sjálfstætt vegna þess að mér finnst þetta mál hafa verið unnið sérstaklega vel og undirbúið og ég legg það þannig fyrir þingið. En ég fylgi því þó eftir með þessum orðum að mér þykir þetta ekki alveg einhlít niðurstaða um þau mál sem enn eru opin. Þá finnst mér skipta miklu, þegar maður horfir til þessa atriðis, að við erum að reyna að gera réttarbót með þessu máli. Við erum að færa mál til betri vegar. Það er auðvitað ekki alveg sjálfsagt á meðan unnið er að umbótum að maður sé sáttur við að önnur mál, sem eru í eldri farvegi og maður hefur ekki verið sáttur við, haldi áfram eins og ekkert hafi í skorist. Þetta er ekki alveg einhlítt. Ég hvet nefndina til að taka þessi sjónarmið sérstaklega til skoðunar og horfa til þess hvort ástæða sé mögulega að ganga lengra. Það Það verður að hafa í huga að stjórnkerfi okkar hefur verið mjög að vanda sig við framkvæmd mála. En það er ákveðin brotalöm í skattframkvæmd hjá okkur að hafa fengið þessar athugasemdir og við höfum komist að niðurstöðu um að þær eigi rétt á sér. Þá stendur eftir spurningin hvað eigi að gera við þau mál sem út af standa. Þetta bið ég menn um að skoða mjög vandlega. Ég er ekkert að skjóta mér undan ábyrgð á því að leggja málið án þessarar breytingar hér fyrir þingið. Frumvarpið kemur fyrir þingið eins og ég hef fengið það úr sérfræðingavinnunni. Þar hefur verið unnið mjög gott verk. Það er ástæða til að láta þess getið að við höfum átt gott samstarf við þær stofnanir sem málið snertir sérstaklega, þannig að mér þykir hafa tekist vel til að fást við þau úrlausnarefni sem þar eru undir. Virðulegi forseti.

og við stefnum að hagkvæmari nýtingu starfskrafta þeirra embætta sem koma að rannsókn og saksókn skattalagabrota. Að sjálfsögðu er sömuleiðis stefnt að styttri meðferð skattalagabrota í tíma og með því aukast líkur á betri innheimtu sekta og álags þegar það á við. Það verður tímabundinn kostnaðarauki af sameiningu embættanna en til frambúðar ætti að nást fram aukið hagræði með sameiginlegri nýtingu stoðkerfa og hagkvæmari nýtingu mannafla.

Virðulegi forseti. Já, ég tek bara undir það, það er afskaplega mikilvægt að skattrannsóknir séu nægjanlega vel fjármagnaðar. Við höfum verið að horfa til þess á undanförnum árum að að fjármagna sérstök átaksverkefni af ýmsum toga sérstaklega og eftir því sem kallað hefur verið eftir því, bæði frá ríkisskattstjóra og eins skattrannsóknarstjóra. Það má vel rekja þá sögu að í fjárlögum höfum við verið jafnt og þétt að auka fjárveitingar í málaflokkinn. Við skulum ekki gleyma því að hluti af því að fjármagna þennan málaflokk vel er að búa vel að þessari starfsemi og nú fyrir skemmstu var útboð um nýtt húsnæði fyrir Skattinn sem á að tryggja að sú starfsemi fari í fullkomið nýtt leiguhúsnæði og öll starfsemin færist inn í eina og sömu starfsstöðina hérna á höfuðborgarsvæðinu,

að upplýsingatækniinnviðir séu vel fjármagnaðir og að með því sé rannsóknargetan til staðar. Skattrannsóknir fara m.a. fram með því að rannsaka gögn, með því að nýta gervigreind þegar það á við, og allt eru þetta liðir í því að fjármagna þetta vel. Þetta felst ekki eingöngu í því að vera með nægjanlega marga einstaklinga heldur líka í aðbúnaðinum, tækjakostinum og öllu öðru sem styður við starfsemina.

fylgt því eftir. Jú, hugsanlega með því að fá yfirlit yfir málafjölda eða eitthvað slíkt frá embættinu þegar þetta hefur átt sér stað. Alla vega finnst mér Alþingi þurfa að fylgjast mjög vel með því að skattrannsóknarstjóri og skattrannsóknir af þessum toga, sem hafa verið í höndum

en á skattrannsóknarstjóra, að sjá til þess að skattrannsóknum sé fylgt eftir af krafti. Þvert á móti fær ríkisskattstjóri nákvæmlega sömu ábyrgð á sínar herðar á því að tryggja að skattrannsóknum sé sinnt lögum samkvæmt og með þeim fjármunum sem allir fylgja, krónu fyrir krónu, inn í nýtt embætti.

Þetta nýja verklag er sömuleiðis til þess fallið að draga úr tvíverknaði og hafa skarpari skil á milli embætta þannig að ekki sé verið að skoða eitt og sama málið margoft á fleiri en einum stað.

Herra forseti. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur er með skipulegum hætti að veikja afar mikilvægar eftirlitsstofnanir í íslensku samfélagi. Í júní í fyrra voru samþykkt lög sem eru að mínu mati og margra annarra til þess fallin að veikja Fjármálaeftirlitið. Síðastliðið vor var Samkeppniseftirlitið veikt með lagasetningu og nú á að draga tennurnar úr skattrannsóknarstjóra. Ég vil fara örstutt yfir breytingar á Fjármálaeftirlitinu og Samkeppniseftirlitinu. Í fyrravor stóðum við frammi fyrir þeirri spurningu hvort sjálfstæður seðlabanki með allt fjármálaeftirlitið yrði sterkari til að takast á við framtíðaráföll. Um það voru skiptar skoðanir innan þings sem utan. Ég tel að þetta hafi hvorki verið heillaskref fyrir Fjármálaeftirlitið né Seðlabankann. Heildaryfirsýn á kerfisáhættu og sterkt eftirlit með fjármálageiranum er nauðsynlegt en leiðin sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur lagði til og samþykkt var með lögum er að mínu mati líkleg til að veikja Fjármálaeftirlitið og skapa vantraust á Seðlabanka Íslands. Einn af lærdómum fjármálahrunsins er mikilvægi þess að skýr skil séu á milli þeirra sem fara með eftirlit og þeirra sem hafa tæki til að tryggja fjármálastöðugleika. Sá lærdómur var hunsaður af stjórnarflokkunum með samþykkt laga um Seðlabankann. Í umsögnum sem hv. efnahags- og viðskiptanefnd bárust um frumvarpið var varað við því að viðskiptaháttaeftirlit yrði fært undir sjálfstæðan seðlabanka. Allt er það vegna þess að seðlabankastjórar verða að geta beitt sér og tekið ákvarðanir sem gætu verið óvinsælar hjá stjórnmálamönnum, ákvarðanir sem varða hag almennings til langs tíma en þjóna ekki skammtímahagsmunum stjórnmálamanna eða flokka, til að mynda fyrir kosningar. Áhyggjur af mikilli orðsporsáhættu fyrir seðlabanka sem sinnir viðskiptaháttaeftirliti eru ekki úr lausu lofti gripnar. Skemmst er að minnast þess hvernig fór þegar Seðlabankanum var falið gjaldeyriseftirlit og hvernig fór í máli Seðlabankans og fyrirtækisins Samherja. Traust á seðlabanka er afar mikilvægt í litlu landi. Í litlu landi getur verið stutt í að deilur verði persónulegar

en stjórnarflokkarnir fengu sitt fram með lögum sem ég tel augljóst að veiki Fjármálaeftirlitið og ég óttast að það hafi einmitt verið meiningin með sameiningunni.

Auk þess er íslenskt viðskiptalíf lítið og einangrað í samanburði við alþjóðleg markaðssvæði og gríðarlegt hagsmunamál fyrir neytendur að hér sé heilbrigt samkeppnisumhverfi. Hér er því enn mikilvægara að hafa virkt eftirlit með samkeppni en í stærri löndum. Með veiku eftirliti geta fyrirtæki nýtt sér aðstæður til að skapa einokunarstöðu sem vinnur gegn hag almennings. Breytingartillögur hv. efnahags- og viðskiptanefndar, sem minni hlutinn knúði fram, drógu lítillega úr skaðanum sem annars hefði orðið

Þar stendur, með leyfi forseta: „Mikill uppgangur hefur verið á síðustu árum á ákveðnum sviðum atvinnulífsins þar sem mikil samkeppni hefur leitt af sér töluvert aðhald fyrirtækja hvert með öðru og nokkurn fjölda samruna.“ Öllum má vera ljóst að miklar breytingar hafa orðið á íslensku efnahagslífi eftir Covid-19 og því hafa þessar forsendur fyrir frumvarpinu einfaldlega brugðist. En stjórnarliðar héldu sínu striki þrátt fyrir að að við séum í dýpstu kreppu í 100 ár. Samkeppniseftirlitinu er ætlað að sporna gegn blokkamyndun í viðskiptalífinu. Hættan á blokkamyndun er enn meiri í þeim aðstæðum sem nú hafa skapast eftir Covid-19. Það var því alls ekki rétta leiðin að nýta þetta erfiða umhverfi til að búa til kjöraðstæður fyrir ráðandi fyrirtæki á fákeppnismarkaði og mikilvægt að valda ekki auknu tjóni með því að búa til einokunarfyrirtæki á mörkuðunum. Slíkt gengur augljóslega gegn hag almennings. Árið 2011 stóðum við í Samfylkingunni og Vinstri grænum, sem þá vorum í ríkisstjórn, að styrkingu samkeppnislaga til að skapa virka samkeppni. Þar lá til grundvallar skýr vilji til að gæta almannahagsmuna. Sjónarmiðið var einkum það að keppi fyrirtæki á markaði um viðskiptavini batni kjör almennings og atvinnulífið verði þróttmeira. Þannig skapist tekjur og skattar sem síðan auðveldi að reka betra velferðarkerfi. Virk samkeppni er á hinn bóginn ekki sjálfgefin og stórfyrirtæki á hinum litla íslenska markaði hafa mikla hagsmuni af því að draga úr henni og þá ekki síst að draga úr eftirliti með samkeppnisreglum. Við styrkingu samkeppnislaga 2011 mættum við mikilli andstöðu frá Sjálfstæðisflokknum, Samtökum atvinnulífsins og Viðskiptaráði. Sú sérhagsmunabarátta skilaði ekki árangri þar sem við og VG stóðum saman við að efla nauðsynlegt eftirlit og aðhald gagnvart viðskiptalífinu. Þessir sömu aðilar nýttu stöðu sína til að veikja Samkeppniseftirlitið, með stuðningi Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs að þessu sinni. Aðgerðir stjórnvalda til að veikja Samkeppniseftirlitið eru ekki í samræmi við þróun samkeppnisreglna í Evrópu undanfarin ár. Þar hefur hugmyndafræðin byggst á því að styrkja lögin en ekki veikja þau eins og hér var gert. Nú á með því frumvarpi sem við ræðum í dag að veikja embætti skattrannsóknarstjóra. Það er að mínu mati algjörlega fráleit ráðstöfun en í góðu samræmi við aðrar aðgerðir hæstv. ríkisstjórnar sem leiða af veikara eftirliti með þeim sem sýsla með peninga og reka stærstu fyrirtækin. Nær væri að styrkja embætti skattrannsóknarstjóra líkt og margar skýrslur og greiningar hafa fjallað um og þingmál Samfylkingarinnar frá síðasta þingi gerir ráð fyrir. Í greinargerð með því þingmáli kemur m.a. fram að í meira en aldarfjórðung hefur reglulega verið vakin athygli á nauðsyn þess að uppræta augljósan tvíverknað í rannsókn á skattsvikum og efnahagsbrotum og útgáfu ákæra á því sviði, jafnt í þingmálum sem og mörgum skýrslum og greiningum.

að réttarspjöll verði, sem leiðir til mildari dóma en ella eða jafnvel sýknu eins og dæmi eru um. Eins og löggjöf er nú háttað er þeim brotum sem þykja alvarleg samkvæmt niðurstöðum rannsóknar skattrannsóknarstjóra vísað til héraðssaksóknara til opinberrar rannsóknar og venjulegar skattamálameðferðar. Samkvæmt upplýsingum frá skattrannsóknarstjóra er það svo að þrátt fyrir að málum frá embættinu sé samkvæmt orðanna hljóðan vísað til rannsóknar héraðssaksóknara sé almennt ekki um að ræða rannsókn málanna frá grunni frá því embætti heldur séu rannsóknirnar alla jafna

Verkefnisstjórn um breytingar og umbætur á skattkerfinu frá 2016 kemst að þeirri niðurstöðu og leggur til að rannsóknarmál verði eingöngu til meðferðar hjá skattrannsóknarstjóra, sem fái ákæruvald. Sakamál vegna skattalagabrota krefjast sérþekkingar og sérhæfingar, bæði hvað varðar rannsóknir og saksókn. Það stuðlar að skilvirkni að einn og sami aðilinn annist hvort tveggja. Slík tilhögun er þekkt í öðrum löndum, þar á meðal í Þýskalandi. Þá eru ríki sem við viljum bera okkur saman við að reyna að samþætta annars vegar sérþekkingu á skattarétti og hins vegar skilvirkni ákærumeðferðar. Peningaþvætti tengist oft skattsvikum og skattalagabrot eru ein helstu frumbrot peningaþvættis. Rannsókn peningaþvættisbrota er samkvæmt lögum á hendi héraðssaksóknara. Vegna þess hve mjög peningaþvættisbrot tvinnast saman við frumbrot liggur hins vegar vel við að rannsaka peningaþvætti vegna skattsvika samhliða þeim skattalagabrotum sem um ræðir. Hefur þeirri skipan einmitt nýlega verið komið á í Svíþjóð. Í Panama-skjölunum voru Íslendingar fjölmennir og rannsókn málanna flókin og margþátta. Samherjaskjölin kalla á rannsókn á flóknum millifærslum og skoðun í minnst þremur löndum og svo höfum við ekki staðið okkur vel í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Það er augljóst, forseti, að efla þarf rannsóknir á skattalagabrotum og sjá til þess að þær verði skilvirkari. Það er fráleitt að mínu áliti að leggja af embætti skattrannsóknarstjóra með þeim hætti sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

Virðulegi forseti. Frumvarp hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, sem tekur á verklagi og kannski ekki síður verkaskiptingu þeirra stofnana sem fara með þessi mál, er tímabært.

Það er í mínum huga mikill kostur að nú verði ekki lagt álag á skattstofna ef til stendur að kæra mál til lögreglu. Það skiptir máli og það er vitaskuld ákveðið grundvallaratriði í þessu sambandi. Við erum vonandi með þessu frumvarpi að loka þeim kafla að ástæða sé til að hafa áhyggjur af þessu atriði.

að ákveða það, það er í höndum ákæruvaldsins að draga þá línu en ekki skattrannsóknarstjóra. Það er eðlilegt í mínum huga að það sé þannig. Það mun líka hafa í för með sér þær praktísku afleiðingar og þau praktísku áhrif að þannig má stýra álaginu

Það er vitaskuld heldur ekkert aðalatriði hér, en mér finnst kostur að sjá að það hafi verið rýnt nokkuð gaumgæfilega hvernig aðrar Norðurlandaþjóðir hafa farið að í þessum efnum. Og svo

Samkvæmt frumvarpinu er líka tekið af skarið um að rannsókn sakamála vegna skattalagabrota fari fram undir stjórn ákæranda. Það er eðlilegt að fela að fela embætti héraðssaksóknara rannsókn þessara mála því að það er jú þannig með sakamálarannsókn að henni þarf að vera stýrt af lögreglu. Það atriði er skýrt í frumvarpinu og það þarf að vera skýrt. Það er líka erfitt, held ég, að ætla að fara að útfæra þá breytingu að færa lögregluvald til skattrannsóknarstjóra umfram það sem segir nú þegar um réttarstöðu þeirra sem sæta rannsókn skattrannsóknarstjóra eftir gildandi lögum. Markmiðið og niðurstaðan sýnist mér samkvæmt þessu verða sú að meiri hluti mála verði leystur innan skattkerfisins og einungis stærri og alvarlegri mál verði tekin til rannsóknar lögreglu. Það held ég að sé

eðlis verkefna þessara tveggja embætta þá fari vel á þeirri breytingu og ég hlakka til umræðunnar hér í þingsal um það atriði.

Herra forseti. Mér finnst ekki annað hægt í þessari umræðu, um frumvarp sem hefur í för með sér ákveðna grundvallarbreytingu á því kerfi sem fer með stór og umfangsmikil skattalagabrot, en að nefna fjármögnun kerfisins. Það er staðreynd að málsmeðferðartími hefur verið vandamál málsmeðferðartíminn er vandamál víðar í kerfinu en bara í útlendingamálum, eins og stundum má skilja á orðum ráðherra Sjálfstæðisflokksins, en málsmeðferðartími hefur verið vandamál í meðferð stærri skattalagabrota og annarra efnahagsbrota.

og óhóflegur dráttur á meðferð máls felur vitaskuld í sér nokkuð alvarleg brot á réttindum sakborninga. Það er þungbært að meðferð máls skuli dragast úr hófi en ástæða þess að það gerist er yfirleitt einföld. Hvað varðar þessi brot, skattalaga- og efnahagsbrot önnur, sér í lagi þau stóru, þá er veruleikinn einfaldlega sá að það eru brot og mál sem eru þung í rannsókn og saksókn, ógrynni af gögnum sem þarf að fara í gegnum og þau mál vinnast einfaldlega fremur hægt. Þar er líka staðreynd að í gegnum tíðina hafa of fáar hendur verið að vinna of mörg verk, of mörg mál. Samfélagslega hefur það þau áhrif að dómstólar sem dæma í þessum málum hafa talið að ákveðin brot í ákveðnum málum hafi verðskuldað tiltekna refsingu,

þannig að ég biðla til hæstv. fjármálaráðherra að hugleiða það atriði samhliða þessu frumvarpi út frá réttindum sakborninga annars vegar og burðum kerfisins hins vegar, og kannski í þriðja lagi, og það er nú ekki síðasta atriðið, út frá þeim samfélagslegu hagsmunum sem eru að baki, því að skattalagabrot eru jú brot gegn samfélagslegum hagsmunum, þau skekkja samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja sem fara að settum reglum,

Ég myndi í því sambandi hvetja hæstv. fjármálaráðherra til að fara nú að koma í framkvæmd tillögum sem liggja fyrir og tillögum sem ég held að legið hafi fyrir í nokkurn tíma. Þetta hefur verið rýnt, við eigum gögnin, við eigum áætlanir um það hvernig við sem samfélag getum tekið á svindli og svikum sem þessum, sem kosta samfélagið allt miklar upphæðir, við þurfum að horfa á það og setja aukinn fókus á það að hér er um að ræða brot gegn samfélaginu öllu og hagsmunum almennings. Þessi brot hafa vitaskuld áhrif á burði ríkisins til að fjármagna t.d. samfélagslega mikilvæg verkefni. En svo ég dragi þetta saman þá fagna ég þessu frumvarpi. Mér sýnist að hér hafi tekist nokkuð vel til við að leysa úr þeim vandamálum sem við okkur hafa blasað og ég myndi, eins og ég kom inn á í lokin, samhliða þessu frumvarpi óska eftir því að hæstv. fjármálaráðherra fari í það að veita kerfinu fjármuni til þess að geta unnið þau mál sem koma til kasta kerfisins, hraðar en nú er, og það verður auðvitað gert með auknu fjármagni, en líka að fram fari

á þessum brotum með markvissari hætti. Ég myndi nú halda að þær aðstæður sem uppi eru í íslensku efnahagslífi í dag kalli á að við náum inn þeim skatttekjum sem fyrirtæki og einstaklingar ættu að greiða því að við þurfum sem samfélag sannarlega á öllum þeim tekjum að halda.

í fyrsta lagi frumvarpi til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, í öðru lagi frumvarpi til laga um Barna- og fjölskyldustofu og í þriðja lagi frumvarpi til laga um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Þessi frumvörp, eins og forseti gat um, eru tengd vegna þess að seinni tvö frumvörpin tengjast því fyrra, sem er ný heildarlög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Í fyrstu vil ég segja að þær breytingar sem við erum að ræða hér í 1. umr. eru í mínum huga einhverjar stærstu kerfisbreytingar sem ráðist hefur verið í í málefnum barna í seinni tíð.

þar með talið innan veggja Alþingis. Okkur reiknast til að yfir 1.000 manns hafi komið að þessari vinnu með einum eða öðrum hætti. Þessu verkefni var ýtt úr vör á vormánuðum 2018 þegar sá sem hér stendur boðaði til ráðstefnu um snemmtæka íhlutun í málefnum barna. Í framhaldi af þeirri ráðstefnu skrifuðu fimm ráðherrar, auk Sambands íslenskra sveitarfélaga, undir viljayfirlýsingu í þeim tilgangi að brjóta niður múra milli kerfa, bæta þjónustu í þágu barna og skapa barnvænt samfélag. Í kjölfarið var síðan skipaður stýrihópur Stjórnarráðsins í málefnum barna og í honum störfuðu fulltrúar frá öllum þeim ráðuneytum sem skrifuðu undir umrædda viljayfirlýsingu. Jafnframt var skipuð þverpólitísk þingmannanefnd um málefni barna sem í var boðið fulltrúum allra þingflokka sem sæti eiga á Alþingi. Þingmannanefndin hefur ekki bara tekið virkan þátt í verkefninu þvert á flokka heldur hefur hún haft yfirumsjón með verkefninu og unnið þar af miklum heilindum og fyrir það vil ég þakka. Hér eru því hv. þingmenn bæði stjórnar og stjórnarandstöðu sem þekkja vel þessa vinnu, hafa tekið þátt í að móta frumvarpið og sýnt vilja til að veita því brautargengi hér á Alþingi. Þetta frumvarp, og þau frumvörp sem við ræðum hér, sýnir okkur að samvinna leiðir ekki alltaf til lægsta samnefnara. Samvinna getur skilað okkur róttækum aðgerðum og róttækum og miklum kerfisbreytingum. Það sýnir þessi vinna. Það sýna þeir þingmenn sem hafa tekið þátt í henni að það er svo sannarlega hægt.

til að senda inn ábendingar og bjóða fram þekkingu sína með þátttöku í hliðarhópum á opnum fundum. Eftir að niðurstaða þessara hliðarhópa lá fyrir var boðað til ráðstefnu á nýjan leik í samvinnu við Landssamband ungmennafélaga og hún var haldin í október 2019, undir yfirskriftinni Breytingar í þágu barna. Á þeirri ráðstefnu voru helstu niðurstöður samráðsins kynntar, sem voru m.a. ákall ákall um aukna áherslu á snemmtækan stuðning, afnám hindrana við aðgang að þjónustu og aukið samtal á milli þjónustukerfa. Þar voru jafnframt kynnt áform um það frumvarp sem ég mæli hér fyrir. Frumvarpsdrögin voru síðan, þegar þau voru tilbúin, kynnt fjölmörgum hagsmunaaðilum, þar með talið sveitarfélögum, ríkisstofnunum, samtökum fagfólks, háskólasamfélaginu, Persónuvernd, frjálsum félagasamtökum og einstaklingum var gefið tækifæri til þess að koma að málinu, en það var sett í samráðsgátt stjórnvalda í júní á þessu ári. Virðulegi forseti. Markmið frumvarpsins er að setja barnið í forgrunn þegar kemur að þjónustu við börn og fjölskyldur. Í samþættingu þjónustu felst aukin samvinna þvert á kerfi og bætt samfella í þjónustu við börn þar sem hagsmunir barna eru hafðir að leiðarljósi.

á heilbrigðisstofnunum, á sjúkrahúsum og félagsþjónustu sem er veitt innan sveitarfélaga, barnaverndarþjónustu og þjónustu við börn með fatlanir, og jafnvel lögreglu, svo dæmi séu til

í þrjú stig. Það þýðir að við ætlum að taka upp þriggja laga þjónustukerfi við börn þvert á alla aðra þjónustu og það verða allir aðilar að starfa innan þessa þriggja laga kerfis.

Með þessari stigskiptingu eru samhliða settir fram samræmdir mælikvarðar sem lýsa stigskiptingu þjónustu í þágu barna í þessi þrjú stig en falið að útfæra nánar stigskiptingu þjónustu á sínu málefnasviði, en þó innan þeirrar grunnhugsunar sem verið er að ræða í þessu frumvarpi. Með samræmdri stigskiptingu fæst þá yfirsýn yfir þjónustukerfi sem veita börnum þjónustu. Stigskiptingu og yfirsýn fylgja því stórauknir möguleikar á því að færa þungann af þjónustu við börn í snemmtækan stuðning og grípa fyrr inn í með stuðningi allra þeirra kerfa sem vinna að

snjóflóð, óveður eða kórónuveirufaraldur, að allir aðilar koma saman í Skógarhlíðinni og mynda þar samhæfingarmiðstöð almannavarna. Þá koma allir aðilar saman, brjóta niður múra,

Í frumvarpinu er líka mælt fyrir um að fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning sé tryggður aðgangur að sérstökum tengilið í nærumhverfi barnsins. Tengiliður er oftast starfsmaður heilsugæslu eða skóla eftir því á hvaða aldursstigi viðkomandi barn er. Tengiliður veitir upplýsingar og aðstoð vegna fyrsta stigs þjónustu þvert á kerfi. Hann skipuleggur og fylgir eftir samþættingu. Ef barn hefur þörf fyrir annars eða þriðja stigs þjónustu kemur tengiliður upplýsingum um það á réttan stað. Ef börn þurfa fjölþættan stuðning á öðru eða þriðja stigi er barni og fjölskyldu þess tryggður aðgangur að málstjóra hjá félagsþjónustu sveitarfélaga. Málstjóri veitir ráðgjöf, upplýsingar og aðstoð vegna annars stigs þjónustu þvert á kerfi, sama hvort um er að ræða heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu, þjónustu sem veitt er af sveitarfélagi eða ríki. Hann ber jafnframt ábyrgð á gerð stuðningsáætlunar og að leiða stuðningsteymi og fylgir eftir þjónustu sem er veitt í samræmi við stuðningsáætlun. Tölvulausnir sem verið er að þróa eru liður í því að aðstoða við nákvæmlega það sem gerist í starfi þessara málstjóra. Í frumvarpinu er því gert ráð fyrir að börn og fjölskyldur séu miðpunktur þjónustu með tengilið og málstjóra sér til aðstoðar sem sjá um að leiða mál þeirra áfram í samstarfi við viðkomandi barn og viðkomandi fjölskyldu. Að ósk barns eða fjölskyldu koma tengiliðir og málstjórar á virku samstarfi á milli þeirra sem veita barni þjónustu. Í samstarfinu felst m.a. að þessum þjónustuveitendum er heimilt að skiptast á persónuupplýsingum um aðstæður barnsins. Frumvarpið gerir ráð fyrir tveimur nýjum stofnunum félagsmálaráðuneytisins sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna í þessari löggjöf. Þetta eru Barna- og fjölskyldustofa og Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála

með þátttöku fagfólks og með þátttöku barnanna sjálfra. Jafnframt verður stutt við samþættingu með samræmdri gagnaöflun um líðan og velferð barna. Þannig verður hægt að meta hvernig þær aðgerðir sem frumvarpið mælir fyrir um hafa áhrif á stöðu barna hér á landi, bæði til skamms tíma og til langs tíma. Frumvarpinu er ætlað að hafa þau áhrif að stuðla að farsæld barna og fjölskyldna til framtíðar, styðja við þroska barna og bæta líðan þeirra. Við undirbúning frumvarpsins fékk félagsmálaráðuneytið jafnframt ráðgjafa til að gera mat á hagrænum og fjárhagslegum áhrifum þessara kerfisbreytinga. Unnin var ítarleg greining á kostnaði og ávinningi þess að gera breytingar á löggjöf með þeim hætti sem hér er lýst með áherslu á snemmtækan stuðning og að gripið sé snemma inn í með viðbrögðum við áföllum sem börn geta orðið fyrir. Það er ljóst að það fjármagn sem þarf til þessa verkefnis er með arðbærustu fjárfestingum sem hægt er að ráðast í í íslensku samfélagi. Fjárhagslegur ávinningur þessara breytinga er á pari við fjárfestingar eins og Kárahnjúkavirkjun, Keflavíkurflugvöll og aðrar arðbærar fjárfestingar sem samfélagið okkar hefur ráðist í. Það eru ekki orð félagsráðgjafa eða félagsmálaráðherra, það er það er þekking sem komin er og kynnt hefur verið út úr hagrænu mati sem unnið er á hagrænum grunni. Virðulegur forseti. Fyrstu ár þessarar innleiðingar hlýst af henni kostnaður eins og ég nefndi hér áðan, bæði varðandi innleiðingu og síðan varðandi þjónustukerfin sem þarf að efla. En eftir ekki svo langan tíma vegur fjárhagslegur ávinningur þyngra og svo mun þyngra, ekki hvað síst þegar sú kynslóð sem fær þjónustu samkvæmt frumvarpinu frá fæðingu kemst á fullorðinsár síðar meir þegar líður á þessa öld. Reiknaður fjárhagslegur ábati af þeim breytingum sem kynntar verða hér í dag í þessum frumvörpum hefur engin neikvæð áhrif, hvorki á umhverfi né fólk, og fjárhagslegur ávinningur af þeim leiðir til þess að íslenska ríkið getur vart farið í betri fjárfestingu. Eftir alla í betri fjárfestingu. Eftir alla þá vinnu sem liggur að baki frumvarpinu er mjög ánægjulegt að geta mælt fyrir því hér á Alþingi Íslendinga. Ég trúi því að þetta frumvarp, og frumvörpin sem ég ætla að fara yfir á eftir, muni gjörbreyta aðstæðum barna og fjölskyldna. Þau eru jafnframt arðbær fjárfesting til framtíðar og þau leggja nýjan grunn að þjónustu við börn og barnafjölskyldur. Þau gera það að verkum að við þurfum að beita nýrri hugsun. Við erum að ögra okkur sjálfum við að beita nýrri hugsun þegar kemur að þjónustu við börn og barnafjölskyldur. En ég vil líka segja, áður en ég fer í hin frumvörpin, að þetta er ekki lokaskref í þessari vegferð. Við erum bara að skapa grunninn hér. Síðan þurfum við að byggja alla þjónustuna á þessari hugsun og það er verkefnið sem síðan tekur við, þ.e. að byggja hús ofan á þann grunn sem við erum að skapa hér. Eins og komið var Eins og komið var inn á eru önnur frumvörp sem þessu tengjast. Lagt er til að sett verði á fót ný stjórnsýslustofnun sem mun bera heitið Barna- og fjölskyldustofa. Sú stofnun mun taka við stærstum hluta þeirra verkefna sem nú er sinnt af Barnaverndarstofu og þar er einnig um að ræða ný heildarlög. Með því frumvarpi er verið að víkka út ráðgjafar- og stuðningshlutverk stofnunarinnar.

Vonir standa til þess að um öfluga stofnun verði að ræða þar sem víðtæk þekking á málefnum barna og þjónustu við þau og fjölskyldur þeirra eykst jafnt og þétt. Verði frumvarpið að lögum mun Barnaverndarstofa verða lögð niður í þeirri mynd sem hún er og þessi nýja Barna- og fjölskyldustofa verða stofnuð á þeim grunni. Verkefni þessarar nýju stofnunar verða, eins og áður sagði, fjölbreytt og þau munu eiga það sameiginlegt að tengjast þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Hér er um að ræða fjölbreytt verkefni og því mikilvægt að sett verði sérlög um þessa stofnun. Verði frumvarp til laga, um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, sem ég mæli hér fyrir, að lögum er nauðsynlegt að til staðar sé stofnun sem veitir ítarlega ráðgjöf og stuðning við þá samþættingu á á milli kerfa sem frumvarpið kveður á um. Barna- og fjölskyldustofu er ætlað það hlutverk og haldast frumvörpin því í hendur hvað það snertir. Meginefni frumvarpsins er að setja samræmdar reglur um verkefni Barna- og fjölskyldustofu við veitingu þjónustu í þágu barna.

í barnaverndarlögum, í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, svo að einhver séu nefnd. Meginhlutverk stofnunarinnar verður stuðningur við stjórnvöld sem veita þjónustu í þágu barna. Barna- og fjölskyldustofa mun m.a. geta veitt sveitarfélögum ráðgjöf í einstaklingsmálum, t.d. varðandi barnavernd og samþættingu þjónustu. Samhliða þessu verkefni er mælt fyrir um í frumvarpinu að Barna- og fjölskyldustofa sinni víðtæku þróunar-, rannsóknar- og fræðslustarfi. Annað meginhlutverk nýrrar Barna- og fjölskyldustofu verður uppbygging og yfirstjórn heimila, stofnana og sérhæfðra úrræða fyrir börn. Hér verður byggt á sterkum grunni Barnaverndarstofu sem hefur áralanga og farsæla reynslu af slíkum verkefnum á sviði barnaverndar. Í frumvarpinu er jafnframt kveðið á um það hlutverk nýrrar Barna- og fjölskyldustofu að halda utan um vinnslu upplýsinga og starfrækja gagnagrunna og stafrænar lausnir sem mun þurfa til að styðja við þessa nýju hugsun.

mínu áðan — að vel sé staðið að þessu verkefni, enda hefur reynslan sýnt, m.a. í barnavernd, að skortur á samhæfðum stafrænum lausnum hefur miklar neikvæðar afleiðingar á vinnslu mála.

Að koma á fót stofnun sem þessari er mikið framfaraskref í þjónustu við börn, hvar sem þau eru stödd á landinu. Vonir standa til þess að með slíkri stofnun verði þjónusta við börn af meiri gæðum og við munum sjá gæta aukinnar samræmingar milli landsvæða. Öflug miðlæg stofnun er til þess fallin að tryggja jafnræði milli barna og stuðla að því að börn í landinu fái að vaxa og dafna með bestu hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Ég legg áherslu á að þessi nýja Barna- og fjölskyldu stofa gegnir mikilvægu hlutverki við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og tengist frumvarpi um það efni því órjúfanlegum böndum. Það er því mikilvægt, eins og forseti gat um í upphafi, að þau verði rædd saman í hv. velferðarnefnd. Síðan er það þriðja frumvarpið sem er frumvarp til laga um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Í því frumvarpi er lagt til að sett verði á fót ný stofnun, Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Grunnur stofnunarinnar er Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar sem í dag er ráðuneytisstofnun sem starfar sjálfstætt undir félagsmálaráðuneytinu. Ný stofnun mun líka taka við verkefnum frá öðrum stjórnvöldum, aðallega verkefnum sem tengjast eftirliti frá Barnaverndarstofu. Frumvarpið felur í sér að sett verði ný heildarlög um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Markmið þessa frumvarps er að koma eftirlitsverkefnum á eina hendi og tryggja að sá eftirlitsaðili hafi ekki önnur verkefni með höndum. Með frumvarpinu er lagt upp með að sameina eftirlit með gæðum velferðarþjónustu. Frumvarpið felur í sér samræmdar reglur í stað þeirra ólíku reglna sem nú gilda um eftirlit með þjónustu á málefnasviði félagsmálaráðuneytisins. Verði frumvarp til laga, um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, sem ég mælti fyrir áðan, auk frumvarps til laga um Barna- og fjölskyldustofu, að lögum er nauðsynlegt að til staðar sé stofnun sem hefur eftirlit með gæðum umræddrar samþættingar og þess starfs sem þarna fer fram. Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála er ætlað það hlutverk og haldast frumvörpin því í hendur hvað það snertir. Virðulegur forseti. Meginefni frumvarpsins felst í heildstæðum og samræmdum reglum um eftirlit með gæðum velferðarþjónustu og samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Eitt af meginhlutverkum Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála er að afgreiða rekstrarleyfi til einkaaðila. Í núgildandi lagaumhverfi gilda mismunandi reglur um leyfisveitingar vegna velferðarþjónustu. Hér er því um að ræða einföldun og samræmingu reglna. Frumvarpið gerir ráð fyrir að allir einkaaðilar, sem veita þjónustu sem lýtur að eftirliti stofnunarinnar, þurfi að hafa rekstrarleyfi. Jafnframt eru í frumvarpinu ýmsar reglur sem tengjast leyfisveitingum, þar með talið heimildir til að veita bráðabirgðarekstrarleyfi. Annað af meginhlutverkum stofnunarinnar er að hafa virkt eftirlit með gæðum velferðarþjónustu. Samkvæmt frumvarpinu er megináhersla lögð á frumkvæðiseftirlit sem getur m.a. farið fram með vettvangsheimsóknum. Í frumvarpinu er jafnframt mælt fyrir um niðurstöður eftirlitsins. Í þessu frumvarpi er jafnframt mælt fyrir um að stofnunin taki við og vinni úr kvörtunum yfir gæðum og þjónustu. Mælt er fyrir um að ný Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála geti beitt viðurlögum ef gæði þjónustu sem lýtur að eftirliti stofnunarinnar eru ekki fullnægjandi. Annars vegar er um að ræða heimildir til afturköllunar rekstrarleyfa og hins vegar til að beita sveitarfélög dagsektum sem ekki fara að umræddum lögum. Frumvarpið felur í sér setningu nýrra heildarlaga. Samhliða eru gerðar breytingar á öðrum lögum til að markmið þessa frumvarps verði að veruleika líkt og varðar fyrri frumvörp. Með hliðsjón af því sem ég hef rakið hér um umrædd þrjú frumvörp vil ég segja að ég er sannfærður um að nái þau fram að ganga hér á Alþingi, og okkur takist vel til varðandi innleiðinguna, sem fer í hönd á árinu 2021, og okkur takist jafnframt að halda þeirri þverpólitísku nálgun sem hefur ríkt í þessu máli fram yfir næstu alþingiskosningar, eða þar til gildistakan verður, sem er í byrjun árs 2022, er ég sannfærður um að þessar breytingar muni verða gríðarlega mikilvægar, fyrir börn og fjölskyldur þessa lands heldur fyrir hagkerfið í heild sinni eins og efnahagslegar greiningar frumvarpsins sýna. Virðulegi forseti. Ég hlakka til að hlýða hér á umræður sem fram undan eru. Að þeim loknum legg ég til að þessum þremur málum

hér og ég held og vona að leiði til þess að við bætum þjónustu við börn, öll börn, Það var svolítið magnað að vinna að þessum málum af því að alveg sama hvaða útgangspunkt við í

eigi að vera hluti sjúkratryggingakerfisins. Þannig ætlum við að tryggja betri geðheilsu fyrir almenning á Íslandi.

daglegar pólitískar deilur til að vinna að málinu. Ég held að það væri ekki komið hingað nema vegna þess að okkur hefur tekist það og einnig að tengja saman ólík kerfi.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið og er sammála því að þessi þverpólitíska samstaða skiptir höfuðmáli, en þá þarf líka að ríkja þverpólitísk samstaða innan ríkisstjórnarinnar. Það er ekki bara hægt að treysta á okkur í stjórnarandstöðunni að tryggja málum framgang hér inni. Við þurfum eiginlega að treysta á ykkur í ríkisstjórnarflokkunum, að þar ríki ákveðin samstaða svo að við þurfum ekki að grípa boltann í þessu máli. En við vonum að sjálfsögðu það besta og ég mun ekki liggja á mínu liði hvað þetta varðar. varðar. Þetta eru mál sem skipta alveg ótrúlega miklu máli, einmitt til að tryggja þessa samfellu,

á eftir að undirbúa það á árinu 2021. Það er eftir næstu alþingiskosningar. Undirbúningstíminn, innleiðingartíminn mun verða næsta kjörtímabil. Ég skal alla vega svara fyrir mig hvað það snertir. Ég tek ekki þátt í því ríkisstjórnarsamstarfi sem hættir þessari vinnu í miðri á eftir næstu kosningar. Og ég treysti því að aðrir stjórnmálaflokkar

hnýtta og fullkomið samstarf. Ég hef áhyggjur af því þegar þetta fer af stað hvernig við ætlum að höndla

máli, allur þingheimur, öll ráðuneyti. Það er þess vegna sem við erum að ná þessu. Það er ekki vegna þess að það sé einhver einn ráðherra sem hafi haldið á málinu. Það er mikilvægt að hafa það í huga.

setja fjármagn til ákveðinna verkefna þar. Við höfum verið að bregðast við með sérstakri vitundarvakningu varðandi barnavernd. Við höfum í samstarfi við Rauða krossinn verið að starfrækja ýmsa símaþjónustu. Við erum að fara að bæta inn í Greiningar- og ráðgjafarstöðina. Þannig að við þurfum að halda þessu gangandi með þeim hætti sem við erum að gera en um leið að hafa auga á því að þessi kerfisbreyting á að einhverju leyti geta breytt þessu.

það fylgir að einhverju leyti með kostnaðarmatinu, sýna að það eru allar líkur til þess að takist okkur ætlunarverkið, sem er að ná að koma þessu fyrsta og öðru stigi á, þá muni draga úr á þriðja stigi,

að flýta fyrir vinnslu þessa máls og það geti farið að virka strax í upphafi árs 2022.

hjálparsíminn 1717. Við erum að setja tæpan milljarð í tómstundastyrki til barna af tekjulágum heimilum á þessu ári Við gátum farið í ýmis úrræði síðasta sumar og í haust sem lúta að fötluðum börnum, eins og sumarbúðir og fleira sem tengjast einmitt þessum erfiðu aðstæðum sem eru í samfélaginu, og það þurfum við svo sannarlega að gera áfram. En ég held hins vegar þegar við skoðum kerfið okkar, þegar við komum að þessu verkefni: Hvernig getum við breytt kerfinu okkar?

að við verðum að fara í þessa stóru kerfisbreytingu. Annað væru að mínu viti plástralækningar. Þess vegna erum við hérna með þrenn risastór heildarlög

Herra forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna og gera eins og fleiri þingmenn og óska hæstv. ráðherra til hamingju með að vera kominn fram með þessi mál

frjálsra félagasamtaka, stofnana. Ég nefni félagsmálastjóra og alla þá sem starfa í félagsþjónustunni hringinn í kringum landið sem hafa lagt alveg ómetanlega vinnu í vinnu í þetta mál og hefur verið ótrúlega gefandi að finna þá samstöðu sem þar hefur verið að myndast. Að barnaverndarhlutanum og þeim frumvörpum sem vantar: Eðlilega þarf að leggja fram frumvörp sem þessu tengjast

samhliða þessu. Það þarf að breyta barnaverndarkerfinu til þess að það tali við þessi nýju lög. Það eru sannarlega umtalsverðar kerfisbreytingar sem fylgja því og ég mun gera mitt til þess að reyna að koma því sem fyrst inn í þingið.

hefði skipt miklu máli við þessa vinnu. En þá er spurningin: Telur ráðherra að sá umbúnaður sem er í frumvörpunum til þess að mæta þeim kostnaði sem óhjákvæmilega mun falla á sveitarfélögin

Síðan er þannig búið um málið að jöfnunarsjóður mun verða með fjármagn sem verður nýtt til að mæta kostnaði sem til fellur vegna þessara lagafrumvarpa,

að loknum innleiðingartímanum að greina hvar heildarkostnaðurinn liggur, vegna þess að við teljum að þetta muni mjög fljótt fara að skila ákveðnum ávinningi,

að fá mál hefðu fengið dýpri hagræna greiningu en einmitt þetta þar sem tveir utanaðkomandi sérfræðingar unnu gríðarlega umfangsmikla greiningu. Við erum að tala um kerfisbreytingu sem á að taka fjögur ár að innleiða.

að hafa vissar upplýsingar til staðar til að geta unnið að forvörnum og komið í veg fyrir að

Það hefur oft orðið til þess að börn fá ekki þá þjónustu sem þau eiga að fá út af því að deilur eru á milli

reyna að vinna í því að búa til lausnir við þeim vandamálum sem við búum við, þeim áskorunum sem mæta börnum í breyttum heimi.

að sú nýja stefna sem við höfum innleitt gangi upp og það verðum við að gera með góðu aðgengi að fjölbreyttum úrræðum þar sem foreldrar geta stutt við börnin sín og verið hinir raunverulegu málstjórar. Þannig held ég að við getum náð gríðarlegum

töluvert saman og krafturinn og hagvöxturinn mun margfaldast með öflugri kynslóðum. Ég hlakka til að takast á við þetta mikilvæga og góða mál og hlakka til að heyra mismunandi sjónarmið um það hvernig við getum gert enn betur.

Þetta er gífurlega mikilvægt en við vitum að það verður gífurlega erfitt að samþætta þetta allt og láta það virka.

í lögum að sé veitt á vegum ríkis eða sveitarfélaga og á þátt í að efla og/eða tryggja farsæld barns. Farsældarþjónusta nær frá grunnþjónustu sem er aðgengileg öllum börnum og/eða foreldrum til frekari stigskiptrar einstaklingsbundinnar þjónustu, meðal annars á sviði menntamála,

Ég tel að sá víðtæki stuðningur sem þetta mál nýtur sé afrakstur þess að málið fæðist í þverfaglegu samstarfi og þverpólitísku.

Það hefur ekki alltaf verið staðan í þessum málaflokki og kannski ekki í stjórnsýslunni almennt séð heldur. Ég held að það verði til mikils unnið og mikill ávinningur af því að af því að breikka myndina sem kerfið horfir á, að hverfa frá þessari rörsýn og finna leiðir til þess að kerfin, og kerfið, nálgist mál og málefni barna með heildrænum hætti. Mér hefur fundist mjög jákvætt og skemmtilegt að sjá og heyra áherslur hæstv. félags- og barnamálaráðherra í þessum málaflokki, að hann setji málefni barna í brennidepil með þessum frumvörpum er sérstaklega hrifin af þeirri nálgun hans að ætla að tryggja snemmtækan stuðning, að finna leiðir til að tryggja forvirkar aðgerðir og að þær virki að við náum þannig að búa til almennilegt öryggisnet fyrir börn, sérstaklega börn í viðkvæmri stöðu. Við náum þannig utan um fjölþættan vanda barna innan heimilis og innan skólakerfisins. Ég tek undir þau orð hæstv. félagsmálaráðherra í framsöguræðu hans hér fyrr í dag

Þetta er einfaldlega verkefni sem okkur sem samfélagi ber skylda til að sinna vel og af alúð. Ég trúi því að með því að tryggja sterkt og gott velferðarnet og öryggisnet í þágu barna sé hægt að bregðast við þegar barn er í erfiðleikum, verður fyrir áföllum eða býr við aðstæður sem teljast óviðunandi en kannski ekki síður að koma einfaldlega í veg fyrir þær aðstæður. Við vitum held ég flest að fylgni er milli áfalla og erfiðleika í æsku og þess sem kemur síðar á lífsleiðinni, veikinda, örorku og fátæktar.

þar til lögregla er komin inn í málið. Þar hefur t.d. orðið sú þróun á undanförnum árum að þegar verið er að rannsaka og saksækja menn fyrir ofbeldi gagnvart maka inni á heimili er það í dag talið sjálfstætt brot, líka gagnvart barni

Fyrir liggur stór rannsókn ACE sem hefur verið í gangi síðan 1995 en niðurstöður hennar sýna með óyggjandi hætti fram á tengsl erfiðrar æsku, upplifana og áfalla í æsku, og heilsufarsvanda síðar á ævinni. ævinni. Þau rök finnst mér ein og sér réttlæta það að við séum að fara af stað með vinnu sem þessa og það ætti í sjálfu sér að vera okkur öllum hvatning í okkar persónulega lífi,

varðandi þetta meginstef frumvarpsins, að kerfin tali betur saman, þá skil ég málið líka svo að hér sé verið að tala fyrir einföldun kerfa og jafnframt að kerfin eigi að vera til staðar fyrir fólk og veita einstaklingsbundna þjónustu og þjóna þannig tilgangi sínum þannig að kerfið sé til staðar fyrir fólkið en sé ekki fast í einhverju því verklagi og ferlum að

biðlista eftir úrræðum eða greiningu sem eru í mörgum tilvikum svo langir að þeir eru einfaldlega stór hluti af æsku barna. Barn sem er að byrja í skóla sex ára gamalt og hefur verið á biðlista í eitt eða tvö ár eftir greiningu hefur einfaldlega verið í þeirri stöðu drjúgan hluta ævi sinnar. Því þarf að breyta. Síðan kemur hið gamalkunna stef minni hlutans hér á þingi að eitt sé að setja regluverk en annað er að tryggja regluverkinu raunverulegt líf,

framkvæmd. Það eru bæði varnaðarorð og hvatningarorð til hæstv. félagsmálaráðherra að tryggja það að góð vinna, sem hefur greinilega verið í gerjun í nokkurn tíma, tíma, eigi þess kost að raungerast og það verði gert með fjármagni. En ég trúi því og finnst ég merkja það á því hvernig félagsmálaráðherra hefur talað að hann standi af einlægni á bak við þetta frumvarp og ég trúi því að hann muni beita sér fyrir því að

Er hægt að meta farsæld til fjár?

þannig næðum við að setja á borðið að þetta væri til einhvers fyrir þá sem hugsa þetta mögulega út frá hagrænum viðmiðum og út frá ríkissjóði og þeim ávinningi sem þetta hefði eingöngu fyrir þann ágæta sjóð. Lykilorðin í einu af þeim frumvörpum sem við erum að fjalla um hér í dag, frumvarpi til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, er samþætt þjónusta og án hindrana. Fljótlega eftir að starfið hófst komu allir þingmenn í þingmannanefndinni saman og fóru að velta fyrir sér sínum óskamálum

þekkjum börn eða höfum komið að málefnum barna einhvers staðar á lífsleiðinni í störfum okkar. Í þingmannanefndinni var mjög fjölbreyttur hópur. Þarna var manneskja úr skólakerfinu, úr löggæslu, manneskja sem hefur unnið inn í réttarvörslukerfinu, í barnavernd, öryrki,

En fljótlega áttuðum við okkur á því að það sem gerðist alltaf, alveg sama hvert við fórum, var að kerfið þvældist fyrir. Þar voru þröskuldarnir, kerfið sjálft. Þrátt fyrir að við værum alltaf með barnið í forgrunni þá voru þröskuldarnir þar. Kerfið sem við höfum byggt upp, sem er mannanna verk, er að þvælast fyrir. Það talar illa saman þrátt fyrir allt þetta frábæra starfsfólkið sem er úti um allt kerfið. Þar verða flöskuhálsarnir og þess vegna tel ég að þetta séu þau atriði sem skipta mestu máli þegar við erum að fara að smíða þennan afrakstur: Er

þessum lögum fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldra og meta þörf þeirra fyrir þjónustu. Ef þeir

þeim gert að bregðast við þörf barna og foreldra fyrir þjónustu og gera það á skilvirkan hátt um leið og þörfin vaknar eða kviknar. Og

Þess vegna skiptir svo miklu máli að tryggja þó ekki væri nema þetta, þessa fléttu sem myndar björgunarhring utan um barnið sjálft og fjölskylduna alla.

skapandi aðili þegar kemur að úrræðum og eftirlitsaðili. Ég held að við hljótum öll að geta verið sammála um að það er óheppilegt að setja öll þau verkefni á sama skrifborðið.

Það skiptir mjög miklu máli, finnst mér, í þessu frumvarpi varðandi samþættingu á þjónustu í þágu farsældar barna, að við séum búin að stigskipta þjónustu í þágu barna

sem er í rauninni veittur barninu og fjölskyldunni og því fylgt eftir á markvissan hátt. Á öðru stiginu

Þar verður þessi ýtrasta þjónusta. Hverjir ætla að sinna þessu? Við erum í frumvarpinu með tengiliði alveg frá fæðingu barns þar til það er ekki lengur barn. Nú skulum við líka hafa í huga að við ræddum um það í nefndinni að við yrðum að passa að það yrði ekki algjört rof við 18 ára aldur. Annað sem var gott við allt þetta starf er að notendur

foreldra eða fullorðna sem nýttu þjónustuna sem börn á einhverjum tímapunkti. Leitað var upplýsinga í kringum það allt saman, það var ekki bara kerfið sem kom að samningu þessa máls. Einnig var mjög ríkt samtal við notendur og það skiptir mjög miklu máli. En tengiliðirnir eru, held ég, líka lykilatriði af því að öll börn og allir foreldrar skulu hafa aðgang að tengilið inn í þjónustuna eftir því sem þörf krefur. Á fyrstu sex árunum er tengiliðurinn starfsmaður heilsugæslustöðvar eða heilbrigðisþjónustu í umdæminu og og einnig er það þannig ef þörf er á samþættingu þjónustu á meðgöngu, og er það mjög gott. Um leið og barnið er komið í leik-, grunn- eða framhaldsskóla er tengiliðurinn orðinn starfsmaður skólans þar sem barnið er við nám. er við nám. Sum börn stunda ekki skóla, eru ekki í námi, og þá skal tengiliðurinn vera starfsmaður félagsþjónustu þess sveitarfélags þar sem barnið á lögheimili.

fyrri tengiliður skal sjá til þess að nýr tengiliður fái nauðsynlegar upplýsingar til að geta gripið barnið þannig að aldrei verði fall í þjónustu, umhyggju eða eftirliti með farsæld barnsins. Það er skilgreint nákvæmlega hvert hlutverk tengiliðanna er, hverjir þeir eru, hverjir eru svo málstjórar þegar um er að ræða einhvers konar þjónustu

mál hljóti brautargengi. Það skiptir mjög miklu máli. En mig langar aðeins í lokin, af því að það er ekki mikið eftir, að koma aftur inn á það sem ég talaði um í upphafi ræðu minnar,

og það er alveg ljóst að áföll í barnæsku og afleiðingar þeirra eru í rauninni mest notaða aðferðafræðin til að meta farsæld barna og ef ekki er gripið nógu nógu snemma inn þegar áföll verða í barnæsku þá er hægt að meta áætlaðan kostnað samfélags af því, samfélagsins, hins opinbera, vegna barna sem lenda í erfiðleikum. Til eru bæði innlendar og erlendar rannsóknir sem hafa metið þann kostnað

þegar áföll í barnæsku hafa skaðleg áhrif á heilsufarið og hegðun barna bitnar svo á heilsu barnsins sem leiðir aftur til sjúkdóma, örorku og samfélagslegs vandamáls og, ef verst er, til snemmbærs dauða. Það eru allt hlutir sem er í rauninni hægt að rekja til áfalla í bernsku og við vitum að öll þessi atriði eru samfélagslega mjög dýr. Fyrir utan hvað það er dýrt fyrir einstaklinginn er það dýrt fyrir allt samfélagið þannig að ávinningur okkar af því að láta þessi mál ganga hér í gegnum þingið (Forseti hringir.) og verða að veruleika er mjög mikill.

Þegar ég var að skoða þessi mál tók ég eftir því að Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála hefur verið starfrækt innan velferðarráðuneytisins í tvö ár.

Mér finnst ágætt að það sé sett þannig upp að við ætlum að bregðast við sem fyrst, þ.e. með því sem kallað er fyrsta stigs þjónusta og svo annars stigs þjónusta, sem þessi mál

En þar sem mér finnst þetta vera það vel unnið finnst mér eiginlega athugandi hvort ekki sé hægt að fara strax og nýta þessa verkferla.

Það er lykilatriði í því hvernig við getum komið til móts við börn og fjölskyldur þeirra. Fram kom hér fyrr við umræðuna að

þannig að það er spurning hvort ekki þurfi að byrja fyrr á því að virkja ferla sem miða að því að beina fólki inn á þetta fyrsta og annað stig þjónustunnar í von um að hægt og bítandi sé hægt að vinna á þessum biðlistum,

sem við viljum nota í þetta verkefni? Ég tek undir að það er mikilvægt að reynum að koma okkur saman um leiðir að þessu markmiði, en ég hef samt áhyggjur af því að þetta sé dálítið stór biti.

Ég vona að við í velferðarnefnd, sem höldum áfram með þetta mál, einhendum okkur í að fá allar upplýsingar sem við getum fengið. Ég veit að þær liggja fyrir.

Virðulegi forseti. Við ræðum hér þrjú mál sem öll snúast um breytingar í þágu barna, mál sem lögð eru fram af hæstv. félags- og barnamálaráðherra, Ásmundi Einari Daðasyni. Þetta eru frumvörp um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, frumvarp um Barna- og fjölskyldustofu og frumvarp um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Ég styð þessi mál heils hugar og hef miklar væntingar til breytinga sem munu fylgja í kjölfar samþykktar þeirra. Ég hef fengið tækifæri til að taka þátt í undirbúningsvinnu vegna þessara mála og þekki málin því býsna vel. Nú erum við komin að því mikilvæga skrefi í vinnunni við breytingar í þágu barna þar sem þessi þrjú mál eru lögð fyrir Alþingi til umfjöllunar. Það er mjög mikilvægt að

Ég er þakklát fyrir að hafa fengið það hlutverk að leiða þverpólitíska þingmannanefnd um málefni barna sem m.a. vann að undirbúningi frumvarpanna. Ég vil nota þetta tækifæri hér til að þakka fyrir samstarfið í því risastóra samvinnuverkefni sem umbætur í málefnum barna eru. Takk fyrir samstarfið til þessa öll sem eitt. Það er skemmst frá því að segja að samstarfið í þingmannanefnd við undirbúning frumvarpanna var mjög gott, mikill metnaður fyrir viðfangsefninu, skýr sýn á þörfina fyrir breytingar og góð samvinna um niðurstöður. Fulltrúar í þingmannanefndinni koma víðs vegar að af landinu með alls konar menntun og reynslu og hafa upplifað margt í lífi og starfi sem sannarlega kom að gagni í þessari vinnu. Eins og hv. þm. Helga Vala

Allir þræðir í vinnunni hafa verið tengdir saman af teymi sem hefur haldið utan um vinnuna í félagsmálaráðuneytinu, hefur drifið vinnuna áfram

mjög stór hluti af þjónustu við börn, og einmitt þessi þjónusta á fyrstu stigum, unninn á vegum sveitarfélaganna. Eitt af því sem kveikti svo mikla trú á samþættinguna, og ég sá einhvern veginn hvernig hún raungerist og áhrif væntanlegra breytinga, var þegar þingmannanefnd fundaði með stýrihópi ráðuneytanna í málefnum barna. Þar kom svo skýrt fram hvernig samstarf þvert á kerfi opnar nýja glugga og býr til nýjar lausnir á viðfangsefnum sem lengi hafa verið til staðar. Þar er um að ræða samstarf í efsta lagi stjórnsýslunnar, en þannig samstarf þarf einmitt að verða til alls staðar í kerfinu og skiptir auðvitað enn meira máli hjá þeim sem þjónusta börnin beint frá degi til dags. En hér erum við komin með fyrstu þrjú frumvörpin um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, lagaumhverfi sem á að tryggja börnum og aðstandendum þeirra snemmbæran og samþættan stuðning þegar börn þurfa á honum að halda.

Ég lít þannig á að það sé hlutverk Alþingis að skoða þessar áherslur, meta hvort þær eru vænlegar til árangurs og hvort texti frumvarpanna nái utan um áherslurnar sem þingmannanefndin lagði upp með. Gerð er grein fyrir þeim að miklu leyti að miklu leyti í greinargerðum með frumvörpunum. Þetta verkefni kemur í hlut velferðarnefndar og ég hlakka til að fylgjast með hvernig sú vinna mun ganga. Ég á ekki sæti í þeirri nefnd þannig að ég mun ekki koma beint að verkefninu áfram. Meðal þess sem nefndin lagði sérstaka áherslu á í störfum sínum var að horfa heildstætt á þjónustu allan lífsferil barns, frá meðgöngu til fullorðinsára,

um samstarf þeirra sem veita börnum þjónustu. Til að ná þessum markmiðum er verið að smíða þetta lagaumhverfi sem miðar að snemmtækum stuðningi í því skyni að koma í veg fyrir og/eða draga úr þörf fyrir síðbúin inngrip í líf barna. Þess vegna setti nefndin þetta verkefni í forgang, frumvarp um samþættingu þjónustu, og svo tengd frumvörp um stjórnsýslu eða opinbera stjórnsýslu.

sem hefði burði til að styðja við og hafa eftirlit með því að börn og barnafjölskyldur nytu samþættingar þjónustu. Ítrekað hefur verið bent á ágalla á núverandi fyrirkomulagi í stjórnsýslu í barnavernd og þjónustu við börn, m.a. af Ríkisendurskoðun árið og áður en þessi vinna hófst lágu fyrir tillögur úr fyrri vinnu á vegum félagsmálaráðuneytisins. Meðal þess sem þar hafði komið fram var að nauðsynlegt væri að styrkja eftirlit með gæðum velferðarþjónustu. Við undirbúning málanna skoðaði nefndin fyrirkomulag nágrannaþjóða í málaflokknum og fyrir liggur samantekt frá rannsóknaþjónustu Alþingis um fyrirkomulag stjórnsýslu í málefnum barna í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Skotlandi. Sú samantekt gæti einmitt nýst velferðarnefnd í sinni vinnu. Norðurlöndin eiga það öll sammerkt að hafa lagt aukna áherslu á mikilvægi samvinnu þeirra sem veita þjónustu í þágu farsældar barna. Þar er almennt mælt fyrir um samvinnu í ýmsum lögum um einstaka þjónustuþætti en víða hefur verið bent á þörf fyrir frekari heildarsýn. Við útfærslu málanna var samt sem áður ákveðið að líta einkum til Skotlands en frá árinu 2006 hafa skosk stjórnvöld unnið að innleiðingu sérstakrar heildstæðrar stefnu í málefnum barna og ungmenna sem nefnist, með

Markmiðið er að veita börnum og fjölskyldum þeirra snemmtækan stuðning og viðeigandi aðstoð þegar þörf þykir. Mikið er lagt upp úr því að stuðla að virku samstarfi allra þeirra aðila sem hlutverki gegna í lífi barnsins. Nálgunin hefur almennt gefið góða raun. Þó hafa komið upp ákveðnar áskoranir og gagnrýni á framkvæmd stefnunnar sem tengist m.a. miðlun upplýsinga en í útfærslum á tillögum nefndarinnar hefur verið leitast við að taka mið af þessum áskorunum og aðlaga skosku leiðina Íslandi.

ekki í gegnum það allt aftur, en mig langar að koma aðeins aftur að kostnaðarmatinu. Nefndin lagði ríka áherslu á að vandað yrði til vinnu við mat á fjárhagslegum áhrifum frumvarpanna á ríki og sveitarfélög og við mat á hagrænum ávinningi af breytingum til lengri tíma litið. lengri tíma litið. Nefndin er meðvituð um að ein stærsta áskorunin við innleiðinguna er mögulegur ágreiningur um kostnaðarskiptingu milli stjórnsýslustiga, þjónustukerfa eða einstakra stofnana. Það er því afar brýnt að við lagasetningu og innleiðingu breytinga verði alltaf fundnar leiðir til að skýra kostnaðarskiptinguna og koma í veg fyrir slíkan ágreining. Ég er þess vegna mjög ánægð með þær vönduðu kostnaðargreiningar sem hafa farið fram, hafa verið kynntar og liggja fyrir og sýna fram á ótvíræðan fjárhagslegan ábata af þessari nálgun í þjónustu við börn. Vinnan að breytingum í þágu barna á eftir að skila fleiri frumvörpum til þingsins en hér liggur fyrir grunnurinn til umfjöllunar og afgreiðslu.

En síðan, eins og hefur komið fram í umræðunni, og í kjölfar þess að

þar sem allir sem starfa með börnum, hvar sem er í opinberri þjónustu, fái tækifæri til að átta sig á og skilja hugsunina á bak við samþættinguna og tækifæri til að átta sig á heildarmyndinni í þjónustunni. Breytingin á menningunni verður að fela það í sér að það verði ekki tilviljun sem ræður því hvernig stuðning börn og fjölskyldur fá. Breytingin á menningunni þarf líka að fela það í sér að allt fólk sem vinnur með börnum fái menntun og þjálfun í samþættingu stuðnings og líti alltaf á það sem sitt hlutverk að leita samvinnu um stuðning við börn og fjölskyldur. breyta menningu þannig að börn og fjölskyldur viti að fagleg aðstoð er sjálfsögð og að hana geti allir fengið. Það er alveg sama hversu gott bakland hversu gott bakland börn eiga, hvernig sem stórfjölskyldan er, hvort sem barn sýnir áhættuhegðun eða ekki í erfiðum aðstæðum, þá þurfa þau að eiga aðgang að viðeigandi faglegum stuðningi. Þannig er er hægt að byggja upp seiglu og auka líkur á farsælu lífshlaupi þrátt fyrir áföll á lífsleiðinni því að fæstir komast í gegnum lífið án áfalla. Það þarf áfram þorp til að ala upp barn, fagfólk og ábyrgt nærsamfélag. Eitt lið. Það breytist ekkert með þessari nálgun í þorpinu þéttist. Ég hlakka til að heyra af vinnu velferðarnefndar með málið og óska nefndinni góðs gengis í vinnunni.

Það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Þetta vita flestir foreldrar. En þorpið þarf líka að geta tekið á móti. Þorpið þarf að hafa innviðina til að geta orðið að liði en það er ekki síður gagnlegt að þessir innviðir harmóneri hver við annan, vinni saman, spili saman. Það er gömul saga og ný að kerfin sem eiga að vera fyrir okkur og eru sköpuð af okkur

Þetta eru miklar breytingar í þágu barna. Um er að ræða tvær nýjar stofnanir og mælaborð. Í samantekt kemur fram, með leyfi forseta: „Í frumvörpunum er lagt til að stofnaðar verði tvær nýjar stofnanir stofnanir þar sem rík áhersla verður á þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Unnið verður eftir samræmdum mælikvarða sem hjálpar við að tryggja samfellda þjónustu sem hæfir börnum.“ Megininntak frumvarpanna er því samræming reglna og samþætting starfs sem snýr að börnum og þjónustu við börn og fjölskyldur. Þetta er stór og merkileg framför.

og það staðfestist við lestur frumvarpsins. Kjarni þessarar vinnu snýr að því að kerfið standi vörð um velferð barna og því að einingar kerfisins vinni saman.

Endurgjöfin hefur verið einróma og alveg sérlega jákvæð í garð þessara frumvarpa. Loksins er það orð sem ég held að hafi komið oftast fyrir.

Virðulegi forseti. Barnæskan endist í margar aldir. Það segir í áhugaverðum titli norskrar bókar sem fjallar um geðheilbrigðismál barna.

Oft þarf aðeins lítil inngrip til að leiðrétta vandamál og rjúfa slíka vítahringi og mikilvægt að það sé gert. Oft þarf svo lítið til að afstýra einhverju sem stefnir í óefni. Ég fæ ekki betur séð en að þessi frumvörp stuðli stórlega að því að bæta samfélagið okkar í þeim efnum. Áföll í barnæsku eru eitt nákvæmasta forspárgildi fyrir framtíð barna. ESAS-kvarðinn sýnir okkur þetta. Það er óvefengjanleg staðreynd að snemmtæk íhlutun í líf barna er ein mikilvægasta forvörnin og forsjónin fyrir framtíð þeirra,

og fullorðinsárum eins og fram hefur komið hér í kvöld í máli margra hv. þingmanna og eins í máli hæstv. ráðherra. Það er mikilvægt að hugsa þetta svoleiðis og til langs tíma og ráðast í aðgerðir með langtímahugsun að leiðarljósi. Það er mikilvægt að skilja orsakasamhengið á þennan hátt. Hins vegar er ekki síður mikilvægt að staldra aðeins við í nútímanum og hafa það hugfast að mörgum börnum líður illa núna.

í excel-skjal sem margir vilja alltaf sjá í samhengi við hluti sem manni sjálfum finnst oft augljósir. Það er augljóst að ef við leggjumst í þessa vinnu fyrir framtíð og heill barna munum við uppskera, þau munu uppskera og samfélagið mun uppskera eins og það sáir. Eins fannst mér ánægjulegt að heyra ráðherra segja að þetta væri ekki síðasta skrefið heldur það fyrsta inn í framtíð þar sem velferð og hagsmunir barna verða í fyrirrúmi. Við eigum að byggja upp samfélag þar sem þungamiðjan er barnið, þar sem við setjum peningana þar sem orðin okkar eru og förum í alvöruaðgerðir þar sem barnið fær að blómstra og það fæðist inn í samfélag sem fagnar tilvist þess, styður við og getur gripið það þegar nærumhverfið á kannski erfitt með að gera það. Ég hlakka til að sjá árangurinn af þessari breytingu í framtíðinni. Mig langar að vitna í grein eftir Gunnlaugu Thorlacius, félagsráðgjafa, fjölskyldufræðing og formann Geðverndarfélags Íslands, með leyfi forseta: „Í greinargerð með stefnu og aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í geðheilbrigðismálum frá árinu 2016 kemur fram að aðgerðir sem styðja foreldra í uppeldis- og umönnunarhlutverki hafi víðtæk jákvæð áhrif á samfélagið og ætla megi að þær skili sér í farsælli skólagöngu og minna brottfalli, lægri glæpatíðni og betri atvinnu- og efnahagsstöðu. Forvarnir skuli miðast að því að draga úr stórfelldum kostnaði samfélagsins. Í grannlöndum hefur verið reynt að hlúa að börnum sem búa við erfiðar aðstæður og byggja upp grunnþjónustu þar sem hugað er að þessum þáttum. Lögð er áhersla á að gefa fjölskyldum gaum og greina vel aðstæður þeirra. Sýnt hefur verið fram á að öflug þjónusta, þar sem tryggð er aðkoma og samvinna allra fagstétta, getur sparað mikla fjármuni þegar fram í sækir. Sé litið til þess að umhverfisþættir hafa áhrif á andlega og líkamlega heilsu er augljóst að því fyrr sem við grípum inn í og veitum viðeigandi aðstoð, þeim mun minni hætta er á að afleiðingarnar verði alvarlegar. Með því að bæta heilsufar foreldra, draga úr félagslegum vanda og fátækt og veita fjölskyldum stuðning miðað við aðstæður má efla velferð barna og draga úr líkum á að þau verði fyrir áföllum. Þetta hlýtur að teljast jákvætt og skynsamlegt, einkum og sér í lagi þegar hugað er að því hve dýrkeypt það er fyrir samfélagið að taka afleiðingar slíkra áfalla ekki alvarlega.“ Forseti. Forseti. Ég vil taka undir orð hv. þm. Vilhjálms Árnasonar í ræðu hér fyrr í kvöld um að fyrsti sigurinn í þessu verkefni hafi verið að menn náðu saman, að ólíkir pólitískir ásar gátu málefnalega leitt saman hesta sína og farið í þá vegferð sem skilaði þeim árangri sem þessi frumvörp eru til marks um. Sú pólitíska samstaða verður að halda áfram í þessari vinnu. Það má aldrei gerast að málaflokkur barna verði að pólitísku bitbeini og skiptimynt. Eins þótti mér ánægjulegt að fulltrúi þess stjórnarflokks sem fer með fjármálaráðuneytið virtist sjá mikilvægi þessarar fjárfestingar og sagði réttilega að um væri að ræða smámynt í stóra samhenginu.

sem setið hefur við borðið í þessari vinnu. Ég hlakka til að hafa aðkomu að þeirri vinnu sem fram undan er við þessi frumvörp og ég fagna því að þau séu komin fram. Breytingin

Það er oft þannig í pólitík að stórir og fallegir draumar deyja drottni sínum vegna pólitískra þræta og rörsýnar á smáatriði sem skipta miklu minna máli.

Halldóra Mogensen, sem nú er í fæðingarorlofi, kom einmitt að þessari vinnu og gerði það af miklum heilindum, allt frá fyrsta degi. Við höfum eldað grátt silfur saman í ýmsum málum,

Eins og hefur komið fram áður í dag hefur starfað á kjörtímabilinu þingmannanefnd sem hefur fengið að fylgjast með málinu og leggja til

á vegum ráðuneytisins eða í alls konar samráðshópum og með beinum samtölum og upplýsingagjöf inn í ráðuneytið. Það er mjög mikilvægt og sannfærir mann í rauninni í því

plóg. Í frumvörpunum er lagt upp með það að samþætta þjónustu við börn

Það er ekki svo lítið verkefni og þar er í rauninni verið að horfast í augu við þann raunveruleika sem ég nefndi hér áðan, að það dugir ekki að einn þáttur í velferðarkerfinu eða einn þáttur í þjónustu sveitarfélags eða einn þáttur í þjónustu ríkisins komi að ef hann veit ekki hvað hinir þættirnir eða hinar hendurnar gera í málinu. Þarna þarf að vera öflugt samráð vegna þess að eins og hefur ítrekað komið fram í dag þá skiptir höfuðmáli

þess að þarna er í rauninni verið að taka ákvörðun um að það sé í alvöru hlutverk okkar allra að grípa börnin börnin og í rauninni um leið grípa tækifærið til að styðja fjölskyldur strax á fyrsta stigi til að reyna með öllum ráðum að forða því að þjónustuþörfin færist upp á næsta stig þar fyrir ofan þar sem hún er ekki bara afdrifaríkari fyrir börnin heldur líka dýrari fyrir þau samfélög sem þau búa í.

í þjónustu við börn. Auðvitað er það ekki þannig að við séum að búa til það sem má kalla „nýjar stofnanir“. Við erum að fella Barnaverndarstofu í rauninni undir Barna- og fjölskyldustofu, fela henni viðameiri verkefni, meira utanumhald og auðvitað verður þá áfram ein stofnun sem sinnir því verki.

Einhverjir sem á mál mitt hlýða kynnu að halda að nú værum við eina ferðina enn að bæta í stofnanakerfi ríkisins og eina ferðina enn að fjölga stofnunum, en það er í raun ekki þannig. Hér er fyrst og fremst verið að bæta verklag og tryggja að starfsemi verði með þeim hætti sem best getur þjónað börnum. Töluvert hefur verið rætt um það hér í dag hvaða hlut sveitarfélögin hafi í þessu verki

þetta ekki bara á forsendum ríkisins heldur á forsendum allra þeirra persóna og leikenda sem munu koma að verkinu. Það skiptir gríðarlega miklu máli.

muni þurfa endurskoðunar við og fram muni koma frumvarp um endurskoðun á barnaverndarlögum. Það leiðir í raun af sjálfu sér að með framlagningu þessara frumvarpa þarf að endurskoða barnaverndarlög en þar eru nokkur atriði sem eru sérstaklega mikilvæg.

inni í einhverjum pólitískum nefndum. Auðvitað munu félagsmálaráð og félagsmálanefndir sveitarfélaganna þurfa að

sýsli með mál einstakra barna innan sveitarfélaganna. Það starf á að vera faglegt og ég hef nokkra vissu fyrir því að vilji sé til þess, bæði innan þings og í ráðuneytum, að reyna að nálgast verkefnið með þeim hætti.

Þá er þó mjög gott að nefndin hefur það í nesti að drjúgur hluti velferðarnefndar starfaði einnig í barnanefndinni sem vann með þessi frumvörp á vinnslustigi og ég vona því að starfið í nefndinni geti gengið vel. Ég hlakka til þeirrar vinnu og ég hlakka til þess þegar kemur fram á fram á vorþingið og við klárum þessi mál og tökum risastórt skref í átt að því að bæta þjónustu við íslensk börn og tryggja farsæld þeirra.

Að auki hefur viðmiði um fjölda sendiherra sem skipaðir eru í utanríkisþjónustuna án staðarákvörðunar í 1. flokki verið breytt og verða þeir ekki fleiri en fjöldi sendiskrifstofa hverju sinni. Meiri hlutinn fagnar því að tekið hafi verið tillit til þeirra tillagna sem meiri hluti nefndarinnar lagði til á síðasta löggjafarþingi. Fyrst ber að nefna að áskilnaður er nú gerður um að þeir sendiherrar sem skipaðir verði tímabundið án auglýsingar hafi háskólamenntun og reynslu í alþjóða- og utanríkismálum eða sértæka reynslu sem nýtist í embætti. Í öðru lagi er kveðið á um að heimilt verði að kalla sendiherra sem skipaðir eru tímabundið heim til annarra starfa innan skipunartímans.

Meiri hlutinn telur rétt að árétta að það er ekki hlutverk slíkrar nefndar að leggja fyrir ráðherra tillögu að vali heldur að fjalla hlutlægt um hæfni og almennt hæfi þeirra sem koma til greina út frá þeim hæfniskröfum sem lagðar eru til grundvallar og veita ráðherra ráðgjöf þar að lútandi.

Meiri hlutinn telur að auki jákvæða þá breytingu sem gerð hefur verið að fjöldi sendiherra sem skipaðir eru í utanríkisþjónustunni án staðarákvörðunar í 1. flokki verði ekki fleiri en fjöldi sendiskrifstofa hverju sinni. Heimildir ráðherra til skipunar sendiherra eru þar með skýrðar og takmarkaðar. Meiri hlutinn telur jafnframt til bóta að í greinargerð með frumvarpinu sé hugtakið „fagsendiherra“ ekki notað sem þýðing á enska heitinu „career diplomat“ sem á við um fulltrúa í utanríkisþjónustunni sem fær framgang í sendiherrastöðu. Í nefndaráliti meiri hlutans um frumvarpið á síðasta löggjafarþingi var þessi þýðing talin óheppileg og til þess fallin að valda misskilningi. Þegar litið er til alls þessa telur meiri hlutinn að bragarbót hafi verið gerð með þeim breytingum sem orðið hafa á frumvarpinu frá framlagningu þess á síðasta löggjafarþingi.

Virðulegur forseti. Ég hef rennt yfir þetta nefndarálit sem er kannski ekki mjög langt. Frumvarpið er í mínum huga skýrt og við höfum gefið okkur töluverðan tíma til að fara yfir það hér í þinginu. Ég Ég hygg að hv. utanríkismálanefnd sé búin að fara faglega og vel yfir málið, fá fjölda umsagna og taka það til umræðu. Í grunninn er þetta þannig að í dag eru engin takmörk fyrir því hvað hæstv. utanríkisráðherra getur skipað marga sendiherra, hverja eða með hvaða hætti. Frumvarpið gengur einfaldlega út á það að setja utan um það ákveðinn ramma þannig að sendiherrar almennt séu ekki umtalsvert fleiri en þær sendiskrifstofur sem

Það er ágætlega tekið á því í greinargerð með frumvarpinu að það að fara í heildarendurskoðun á lögunum hafi verið eitt af þeim verkefnum sem tilgreind voru í skýrslu sem utanríkisráðherra gaf út um helstu úrbætur á sviði utanríkismála, skýrslu um umbætur, stefnumörkun og hagkvæmni utanríkisþjónustunnar.

Í kjölfarið lagði meiri hluti nefndarinnar til talsverðar breytingar. Þær hafa ratað inn í frumvarpið sem nú liggur fyrir þessu þingi og er alveg full ástæða til að fagna því þar sem þær voru til umtalsverðra bóta.

Í öðru lagi veitir frumvarpið ráðherra heimild til að kalla sendiherra, sem skipaðir eru tímabundið, heim til annarra starfa innan skipunartíma þeirra. Í þriðja lagi er gerð krafa um að skipuð verði hæfnisnefnd sem verði ráðherra til ráðgjafar um hæfni og almennt hæfi mögulegra sendiherraefna, en að ráðherra taki að sjálfsögðu endanlega ákvörðun. Þrátt fyrir ýmsar jákvæðar breytingar frá fyrra frumvarpi og þó að 1. minni hluti sé um margt sammála meginmarkmiðum þess sem stendur, er enn þá of margt sem út af stendur til að málið geti talist alveg fullbúið. Þó er rétt að nefna það hér að málið hefur samt sem áður fengið ágætisumfjöllun í nefndinni og formenn nefndanna hafa kallað inn gesti og umsagnaraðila eftir beiðnum, þannig að ekki er verið að klaga yfir því. Við stöndum samt frammi fyrir risastórum, alþjóðlegum áskorunum vegna fátæktar, vegna styrjalda, vegna hamfarahlýnunar, og nú bætist við heimsfaraldur og guð má vita hvað ríður yfir næst. Þar að auki erum við stödd í miðri stafrænni tæknibyltingu þar sem hvorki sýslumörk né landamæri

Mín skoðun er sú, og okkar, á þessu áliti að ekki sé hægt að takast á við þetta nema með miklu fjölþjóðlegu samstarfi. Þess vegna þurfum við góða og skilvirka utanríkisþjónustu og sú þörf fer vaxandi. þarf að vera í fyrirsvari í varnarmálum, loftslagsmálum, viðskiptasamningum, þróunarmálum, norðurslóðamálum, auðlindamálum og öllum þeim fjölmörgu alþjóðlegu skuldbindingum og áskorunum sem framtíðin kann að setja okkur í. Starf og eðli utanríkisþjónustunnar hefur líka breyst mikið á síðustu áratugum og mun taka mjög miklum breytingum þegar fram líða stundir. Breyttur heimur felur í sér áskorun en líka tækifæri fyrir smáþjóð eins og Ísland. Þess vegna skipta hugvit, reynsla og þekking og starfsfólk utanríkisþjónustu höfuðmáli og er mjög mikilvægt að vanda til verka þegar gerðar eru breytingar á lögum um hana. Það skiptir yfir höfuð mjög miklu máli að utanríkisþjónustan búi á hverjum tíma yfir úrvalsfólki, en á sama tíma sé hún nógu sveigjanleg til að takast á við þessar nýju aðstæður. Það er því mjög ánægjulegt að skipan embættismanna í utanríkisþjónustu sé til skoðunar hjá ráðherra af því að það er nauðsynlegt að tryggja jafnræði, gagnsæi og fagmennsku við ráðningar svo hægt sé að skapa farsæla umgjörð utan um mannauð utanríkisþjónustunnar og byggja upp trausta og góða og vel spilandi liðsheild. Þá þarf auðvitað líka að auka jafnrétti kynjanna og það hefur ráðherra talað um á fundum að sé eitt af markmiðunum.

Það er vissulega sérkennilegt, þó að boðuð séu framfaraskref í frumvarpinu, að festa í lög tiltekinn fjölda sendiherra áður en sú heildarendurskoðun hefur verið gerð. Með frumvarpinu er lagt til að hámarksfjöldi skipaðra sendiherra án staðarákvörðunar verði aldrei fleiri en fjöldi sendiskrifstofa. 1. minni hluti tekur ekki afstöðu til æskilegs fjölda sendiherra hverju sinni en telur þó óheppilegt að þessar breytingar séu ekki rökstuddar með skýrum hætti. Fámennt starfslið utanríkisþjónustunnar sinnir verulega fjölbreyttum og krefjandi verkefnum í æ flóknari veruleika, eins og hér hefur verið komið inn á, á alþjóðavettvangi. Það er því töluvert erfitt að sjá hver ávinningurinn yrði af þeirri stefnu t.d. að fækka sendiherrum, eins og komið hefur fram í máli ráðherra, sérstaklega án þess að ráðist sé í heildarendurskoðun og úttekt á utanríkisþjónustu Íslands. Fyrsti minni hluti tekur út af fyrir sig jákvætt í þá heimild ráðherra að skipa einstakling tímabundið án auglýsingar, en þó séu settar málefnalegar skorður þar sem engar voru áður. Þó vantar rökstuðning fyrir því að ráðherra geti skipað áfram um fimmtung sendiherra með þessum hætti tímabundið til fimm ára. Það eru hvorki færð málefnaleg rök fyrir þeim fjölda né þeim tíma sem ráðherra getur skipað sendiherra. Það væri örugglega hægt með örlítilli áframhaldandi vinnu og með þessari heildarendurskoðun á lögum um utanríkisþjónustu yrði það örugglega gert. Það yrði betur rýnt í starfsemina og markmið í víðara samhengi og með víðtækara samráði.

tímabundnar ráðningar ráðherra eru fimmtungur af heildartölunni og af hverju þær eru til fimm ára.

að það er rétt sem kom fram nánast í öllum umsögnum, bæði þegar málið kom fyrst fram og þegar málið kom aftur fram á þessu þingi,

hversu fært og gott starfsfólk við höfum í utanríkisþjónustunni. Ástæðan fyrir því að ég tek það sérstaklega fram er sú að við höfum verið að glíma við ofboðslega krefjandi verkefni sem hafa komið upp með stuttum fyrirvara. Ég ætla að nefna sem dæmi setu okkar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Það var ákvörðun sem var tekin með mjög stuttum fyrirvara.

að sitja við símann á vöktum og bjarga Íslendingum heim og það var alveg stórkostlegt að verða vitni að því. Ég heyrði í fólki sem hafði þurft að nota þjónustu þeirra og fann svo virkilega fyrir því hvað það var gott að vera Íslendingur í slíkri stöðu.

bregðast hratt við, eitthvað sem ég held að sé mjög mikilvægt og við sjáum kannski ekki alla jafna í stjórnsýslu. Stjórnsýsla er í eðli sínu og á að vera svolítið fastheldin og íhaldssöm.

Þar af leiðandi finnst mér full ástæða til að við höfum skýran ramma utan um það hvernig sendiherrar eru skipaðir.

þurfum við að vera vel mönnuð og fókuseruð og við þurfum að geta brugðist við í hvikulum heimi. Þar af leiðandi er ekkert fastsett hversu margir sendiherrarnir eiga að vera en það þurfa auðvitað að vera verkefni fyrir þá og sendiskrifstofur. Við höfum svo sem sýnt það að undanförnu að við erum ekki bara með sendiherra í sendiráðum heldur líka með sendiherra sem sinna sérstökum verkefnum. Við höfum lagt áherslu á jafnrétti kynjanna og skipað sendiherra sem hefur það mál sérstaklega á sinni könnu.

Þess vegna held ég að frumvarpið — eða ég held ekkert, ég bara veit það, ég er alveg sannfærð um að frumvarpið sem við erum hér með og þessar lagabreytingar sem við erum að gera séu til þess fallnar að gera þennan ramma utan um skipun sendiherra skýrari.

Á sama tíma get ég ekki betur séð en að báðir minni hlutarnir taki líka undir að það kunni að vera ástæða fyrir því og mikilvægt að ráðherra hafi það svigrúm að skipa einhvern án auglýsingar og einhvern utan þjónustunnar. þjónustunnar. Ég held að hér séum við að koma með skýran og góðan ramma í kringum þetta. Við erum að auka gegnsæið, við erum að skýra kröfurnar, við erum að styrkja þennan ramma. Ég held að þetta auki enn frekar á fagmennskuna við skipun í embætti sendiherra og bara fagmennskuna í þjónustu okkar.

Það kann í sumum tilfellum að vera mjög gott. Þá er mikilvægt að muna að í þessu frumvarpi eru aðrar skipanir tímabundnar, sérstaklega í fimm ár, og ekki hægt að framlengja það eða skipa viðkomandi aftur. að þetta sé það sem við þurfum þegar ég er að reyna að lýsa því að þjónustan þurfi líka að vera kvik og það þurfi að vera hægt að skipa fólk til skemmri tíma í ákveðin verkefni.

rök sem mér finnst málsmetandi fyrir því að við ættum að fresta gildistöku og þaðan af síður að greiða ekki atkvæði með þessu frumvarpi.